Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite državni tajniče.

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Kao što znate, prijedlog Zakona o željeznici je nedavno bio na prvom čitanju ovdje u HS-u te se te se nadamo da ste se svi upoznali s predloženim zakonom. Dopustite da vas na kratko podsjetim na najvažnije izmjene koje nam predloženi zakon donosi. Važećim Zakonom o željeznici, uređuju se, između ostalog načini i uvjeti obavljanja željezničkog prijevoza, tržište željezničkih usluga, upravljanje željezničkom infrastrukturom i uvjeti pristupa na infrastrukturu, načela i postupci koji se primjenjuju na određivanje naknada za željezničke usluge te dodjelu kapaciteta željezničke infrastrukture. Kriteriji za izdavanje i ukidanje dozvola željezničkim prijevoznicima, Konačnim prijedlogom zakona koji je danas pred vama, naše je nacionalno zakonodavstvo, potpuno se usklađuje s pravnom stečevinom EU s područja jedinstvenog europskog željezničkog područja, što se postiže sveobuhvatnim prenošenjem odredbi Direktive 2012/34 EU i Direktive 2016/2370 uz uspostavu pravnog okvira za provedbu

pružajući visokokvalitetne pouzdane, sigurno i učinkovite usluge kroz uspostavu jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Otvaranjem tržišta željezničkih usluga, osiguravanjem efektivne željezničke infrastrukture i otklanjanjem administrativnih i tehničkih prepreka. Radi ostvarenja spomenutog cilja donesen je 4. željeznički paket koji se sastoji od tehničkog i upravljačkog stupa. Upravljački stup transponiran je u konačni nacrt prijedloga Zakona o željeznici. Postizanje cilja otvaranja tržišta željezničkih usluga, odnosno otvaranje domaćeg tržišta željezničkog prijevoza putnika, ostvaruje se kroz izmjenu zakonodavnog okvira za upravljanje željezničkom infrastrukturom, prije svega uspostavljanjem pravila o neovisnosti upravitelja infrastrukture. Omogućuje mu se slobodan izbor između različitih organizacijskih modela, od potpune strukturne neovisnosti do vertikalne integracije, primjenjujući odgovarajuće zaštitne mjere, kako bi se osigurala nepristranost upravitelja infrastrukture u pogledu osnovnih funkcija upravljanja prometom i planiranja održavanja. Osnovne funkcije upravitelja infrastrukture su bitne za osiguranje pravednog i nediskriminirajućeg pristupa željezničkoj infrastrukturi a odnose se na donošenje odluka u pogledu dodijele željezničkih trasa i u pogledu određivanja i naplate naknade za korištenje infrastrukture, po čemu se isključuje svaki neprimjeren utjecaj na odluke upravitelja infrastrukture, u vezi s takvim funkcijama. Dodjelu prava otvorenog pristupa željezničkoj infrastrukturu, svim željezničkim prijevoznicima u svim državama članicama EU, u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza, pod pravničkim ne diskriminirajućim i transparentnim uvjetima, uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu, …/Govornik se ne razumije./… ugovori o željezničkom prometu. Bitno je za istaknuti kako je uredba EU 2016/2338 propisano da nadležno tijelo države članice, konkretno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, može odlučiti izrano dodijeliti ugovore o javnim uslugama za usluge javnog željezničkog prijevoza, prijevoza, ako smatra da je izravna dodjela opravdana odgovarajućim strukturni i zemljopisnim značajka dotičnog tržišta i mreže, a posebno veličinom značajkama potražnje, složenosti mreže, tehničkom i zemljopisnom izolacijom, te uslugama obuhvaćenim ugovorom. I ako takav ugovor može dovesti do poboljšanja kvalitete usluga ili isparljivosti ili oboje u usporedbi s prethodno dodijeljenim ugovorom o javnim uslugama. Za države članica u kojima je na dan 24. prosinca 2017. g. najveći godišnji opseg tržišta manji od 23 milijuna vlak kilometara i koji imaju samo jedno nadležno tijelo na nacionalnoj razini, te jedan ugovor o javnim uslugama, koji obuhvaća cjelokupnu mreža, smatra se da se ispunjavaju uvjeti određeni u 1. točci. RH ispunjava prethodno spomenuti uvjet, nabrojani se elementi primjenjuju na javne usluge željezničkog prijevoza putnika od 3. prosinca 2019. g. a trajanje ugovora dodijeljenih između 3. prosinca 2019. i 24. prosinca 2023. g. u skladu s prethodnom nabrojanim odredbama, ne smije premašivati 10 g. te se mogu nastaviti do datuma njihove valjanosti. Upravo s toga, RH, je s tragačkim društvom HŽ putnički prijevoz d.o.o. potpisala ugovor o javnim uslugama za usluge od općeg, gospodarskog interesa u javnu željezničkom prijevozu u RH, da je time ograničila predviđeno pravo pristupa uslugama prijevoza putnika. Nadalje kako bi se omogućilo putnicima pristup informacijama potrebnim za planiranja putovanja i kupnju karata unutar Unije, željeznički prijevoznik, koji pruža usluge domaćeg prijevoza putnika, će sudjelovati u zajedničkom informatikom sustavu i sustavu za izdavanje jedinstvenih karata, koje će uspostaviti zajedničko tijelo. Zajednički informacijski sustavi i sustavi za davanje jedinstvenih karata će biti interoperativni i ne diskriminirajući. Željeznički prijevoznici trebali bi doprinijeti razvoj takvih sustava, kojemu se omogućuje multimodalne i prekogranične mogućnosti, stavljanje na raspolaganje na nediskriminirajuću način i u interoperabilnom obliku svih relevantnih informacija potrebnih za planiranje putovanja i rezervaciju karata. Osigurati će se da takvim sustavima, se sa takvim sustavima ne provodi diskriminacija među željezničkim prijevoznicima, te da se njima poštuje potreba za osiguravanjem povjerljivosti poslovnih informacija, zaštita osobnih podataka i usklađenost s pravilima tržišnog natjecanja. Uz do sada spomenutog, konačnim prijedlogom zakona, se predviđa da Vlada Republike Hrvatske s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava, donosi strategiju razvoja željezničkog sustava u RH, tj. tj. sektorsku strategiju kojom se utvrđuju ciljevi, mjere, indikatori, uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanjem željezničkom infrastrukturom. Također Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva, s ciljem srednjoročnog planiranja željezničkog sustava, donosi, nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture, tj. nacionalni plan ŽI-a, nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza, tj. nacionalni plan upravljanja infrastrukturom željezničkog prijevoza koji se donose na razdoblje od najmanje 5 g. Na temelju nacionalnog plana ŽI-a, upravitelj infrastrukture, uz suglasnost ministarstva i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije, donosi godišnji plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture, koji je sastavni dio poslovnog plana upravitelja infrastrukture, iz čl. 20. ovog zakona. Kasnije vlasnik željezničke infrastrukture, zaključuje na razdoblje od najmanje 5 g. s upraviteljem infrastrukture, ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, o međusobnim pravima i obvezama u skladu s osnovnim načelima i parametrima iz priloga 4. konačnog prijedloga zakona. Upravitelj infrastrukture, dužan je uspostaviti informatički sustav za praćenje provedbe projekata temeljem nacionalnog plana ŽI-a i godišnjeg plana građenja modernizacije, obnove i održavanje željezničke infrastrukture, te realizacije i investicija u željezničku infrastrukturu koji sadrži podatke i dokumentaciju o svim projektima i investicija te njihovom statusu. Upravitelj infrastrukture, mora omogućiti ministarstvu, kontinuirani pristup informatičkom sustavu radi uvida u stanje projekata i investicija, u odnosu na tekst prijedlogu zakona, koji je prihvaćen u Hrvatskom saboru 8. veljače, tekst konačnog prijedloga zakona dorađen je i u nomotehničkom smislu. Svakako bi se zahvalili na konstruktivnoj raspravi koja se provela na sjednici povodom izlaganja Prijedloga Zakona o željeznici, no ona je ipak bila više usmjerena na općenito stanje željezničkog sektora u RH nego na sam sadržaj predloženog zakona. Međutim, odlučili smo prihvatit opravdan prijedlog uvaženog saborskog zastupnika Tomislava Lipoščaka koji je predložio da rokovi koji su vezani uz izradu pravilnika koji definiraju sam način izrade, sadržaj i metodologiju izrade sektorske strategije budu što kraći. Prema tome, zaključili smo kako nije potrebno navedeni sadržaj uredit pravilnikom jer se isti cilj puno brže transparentnije i ekonomičnije može postić samom izradom projektnog zadatka. Također, izmijenjen je članak predloženoga zakona kojim se uređuje financiranje željezničke infrastrukture, a vezano uz naknade koje se uplaćuju iz državnog proračuna po litri naplaćene trošarine na energente jer je usklađen sa Zakonom o trošarinama. Nadalje, s obzirom na to da se predloženim zakonom predviđa da inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona provodi regulatorno tijelo odnosno HAKOM dio odredbi kojim se uređuje inspekcijski nadzor od strane HAKOM-a umjesto 1. srpnja 2019. stupa na snagu 1. siječnja 2020. Za provođenje poslova opisanih u navedenim odredbama potrebno je propisat prijelazno razdoblje za regulatorno tijelo, a radi proširenja nadležnosti i potrebnih organizacijskih promjena te je bila predviđena primjena tih odredbi 6 mjeseci nakon stupanja na snagu predmetnog zakona, a čime je donošenje bilo predviđeno do kraja 2018. S obzirom na to da se rok donošenja predmetnog zakona pomaknuo HAKOM je smatrao da je nužno pomaknuti i rok stupanja na snagu navedenih odredbi koje se odnose na nadležnost HAKOM-a te je njihova primjedba i uvažena. Hvala.

ovim zakonom usklađeno apsolutno sa pravnim stečevinama naše zakonodavstvo o željeznici sa EU. Međutim, činjenica je da od Zagreba do Splita triba 6 sati ako nemate sriće doći sa vlakom, a svako 3, 4 dana ti ljudi koji kupuju karte za vlak moraju autobusom jer su kvarovi na infrastrukturi, tako da bi dobro bilo u ovome prvome članku navesti da naša, i ja predlažem vam, mogu napisati amandman, da naša željeznička infrastruktura bude turistička atrakcija, kao povijesna atrakcija, kao za vrime evo vestern filmova jer brže ćete doći biciklom od Splita do Zagreba nego vlakom. Znači čak i postoji alternativa, sad se dol u Splitu govore kupite kartu za vlak, a idete autobusom, znači toliko je uništena, a mi se ponizivamo u biti, vi se pozivate na zakonodavstvo …/Upadica: Hvala./… koje ste prepisali od EU direktiva …/Upadica: Hvala vam./… a

iz Stranke Promijenimo Hrvatsku tražimo da nas uskladite sa razinom brzine prijevoza u EU naših željeznica koje su jedne od najsporijih u EU. I drugo da nas uskladite sa razinom sigurnosti u prijevozu željeznicom sa onim u EU. Dakle, pozivam Vladu nemojte nam slati ovdje samo direktive i usklađivati nas sa stečevinama EU pravnim, napravite nešto konkretno za željeznicu za gospodarstvo. Sve su vlade i HDZ-ove i SDP-ove do sada gradile samo ceste, to je najskuplji prijevoz, željeznica je potpuno zapostavljena, time ste povećavali troškove prijevoza i gospodarstvu i nama putnicima. Dakle, ne donosite nam samo direktive, mi nismo, ne želimo biti ovdje ispostava Bruxellesa, već želimo odlučivati o najvažnijim pitanjima RH. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče zaključak je zapravo, bar kod nas u Istri, da imamo zakon ali nemamo željeznicu. Sve je ovo lijepo i krasno, ali mi nemamo željeznicu 21. stoljeća, ljudi putuju preko 9 sati od Pule do Zagreba sa autobusnom vezom Lupoglav – Rijeka, teretnog prometa u Istri nema već dosta godina, a najpotentnija teretna pruga u Istri je nakon odrona već preko 10 godina zatvorena. I sad vas ja pitam, gdje je Istra u cijeloj to priči, ne postoji u niti jednom strateškom dokumentu ni plan u ovom se zakonu navodi i sami ste malo prije rekli kako će Vlada donijeti sektorsku strategiju i nacionalne planove razvoja. Pa pita, hoće li željeznica u Istri napokon dobiti svoje zasluženo mjesto u toj strategiji i nacionalnim planovima razvoja. Hvala lijepa. **Jandroković, Završno, dobro. Kolegica Čikotić, izvolite. **Čikotić, Sonja (MOST)** Poštovani kolega, iznimno mi je drago što ste danas ovdje pa vas molim da mi odgovorite na pitanje, zadnje izvješće koje smo dobili o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova je bilo sa 30.6.2017. godine, zanima me i iz njega je razvidno da 40 milijardi, 40 milijuna EUR-a Hrvatska je izgubila iz programa 2007.-2013. i jeste li utvrdili sve nezakonitosti, sve korekcije odnosno nepravilnosti te koliko će od 236 milijuna EUR-a na kraju Hrvatska koristiti sredstava iz omotnice 2007.-2013. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, mislim da ono što je rečeno u uvodnom izlaganju mislim da svi možemo pozdravit, svaki zakon koji će donijet efikasniju, dostupniju uslugu i prije svega zanimljivo našim korisnicima je ono što moramo podržati. željeznica mora biti i omogućiti veću dnevnu mobilnost radnika, ona mora biti instrument i demografske obnove, ona mora dati mogućnosti da konkretno iz Slavonije, iz Osijeka odakle ja dolazim, ljudi mogu raditi u Zagrebu i živjeti u Osijeku, a ne da se svi prvo sele u Zagreb a sada i van Hrvatske. Ako to ovaj zakon, za ono što je ovdje rečeno, usklađivanje i omogućiti će pretpostavku, da, ali taj zakon, sam po sebi možda neće biti dovoljan, ako mi se ne odredimo strateški oko toga što su nam ciljevi i koja vremena želimo. Ja želim vjerovati da se može od Osijeka do Zagreba doći do sat vremena. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče, poštovani državni tajniče. Usklađivanje zakona sa Europskim zakonom o željeznicama, ja bi se složio da je u redu, ali usklađivanje infrastrukture Hrvatske, sa europskim infrastrukturama, mi smo u debelom, debelom Sramotno je da mi u 28 g. nismo napravili ni jednu glavnu željeznicu Vinkovci Zagreb ili Zagreb Vinkovci Ne znam zašto se to čeka, gdje se ti novci troše, da smo toliko zapustili željeznicu, ja ne znam, da li nekada vozite se tom željeznicom, a ja ipak sam taj koji volim ići. To je sramotno kada sjedite da idete 4 sata, a da ne kažem za Split da idete 8-9 sati. Problem je nama kako izgraditi infrastrukturu i napraviti i uskladiti sa europskom infrastrukturom i onda možemo reći da možemo i te zakone podržavati, podržavati, ali žalosno, mi radimo, ja bi ponekada rekao, ako odavde do Zagreba do Novske idete 2 sata, onda je to sramotno. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, 1873. g. završena je gradnja željezničke pruge od Karlovca do Rijeke i to za 3,5 g. Veća rekonstrukcija pruge, od tada, i do danas nije provedena. Pruga je zastarjela, neadekvatna i ideja gradnje nizinske pruge, je nacionalni prioritet i veliki gospodarski interes. Plan je dijelove željezničke infrastrukture, dati u koncesiju, a dio pruge bi također gradio koncesionar i tada bi određen period njome gospodario. Koliko smo blizu takvog rješenja? Hvala vam. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu, prvi na redu je Klub Mosta nezavisnih lista i poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi tajniče sa svojim suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je usklađivanje zakona o Hrvatskim željeznicama, sa pravnim stečevinama EU, znači određene direktive se implementiraju u ovaj zakon, što znači, imamo jedan od najboljih zakona u svijetu, svijetu, Europi i svijetu, o hrvatskim željeznicama, a stanje u Hrvatskim željeznicama je kako smo svjedoci i kako se godinama ponavlja katastrofalno. Uopće pitanje, dal mi imamo željeznice osim za turističku ponudu i zaista dobro bi bilo implementirati ovaj zakon, pravnih europskih stečevina o željeznicama, da naša željeznička infrastruktura, bude u biti turistička atrakcija, dobro bi bilo da ljudi iz neke druge perspektive mogu vidjeti Hrvatsku, jer je činjenica da danas brže morate doći biciklom, od Splita, do Zagreba ili od Zagreba do Slavonije, nego sa vlakom. Činjenica je da kada krenemo iz Dalmacije prema Zagrebu tko ide vlakom, da svako 3-4 dana moraju presjedati autobus, pa sad kažu, dole Dalmatinci, naši, dole, ovaj ljudi, kada idu sa vlakom, u biti da kupuju kartu za autobus, jer moraju presjedati, ne kupuju za vlak. Toliko o pravnim stečevinama i našem, uvaženi tajniče, prepisivanje ovih zakonskih regulativa koje smo mi obavezni implementirati, u biti, o kojima Sabor, što raspravlja, kada ste svjedoci, da željeznička infrastruktura u Hrvatskoj je opasna po živote putnika, opasna po životu svih sudionika u prometu i onih koji trebaju preći, preko željezničke pruge sa vozilom. Svi sudionici u prometu u biti su ugroženi. Ja sam jednom spomenuo u prvom čitanju ovdje, da je brže bila sinjska …/Govornik se ne razumije./… koje bi tribalo i vratiti, kao to bi bilo dobro kao turistički također projekt, brže trčao jedan maratonac tamo početkom prošlog stoljeća, to je bilo u Velim Mistu, nego što je ferata došla do Sinja. Bilo je malo teže uz brdo od Solina do Klisa, a sada je stanje još gore. Stanje je katastrofalno u željezničkoj infrastrukturi, jer željeznice su koristile potpore i subvencije, obveze i dugovi željeznica, željezničkih poduzeća u vlast države, utječu i na rast duga u proračunskom deficitu, od 2006.-2015. u sektoru željeznica dodijeljene su potpore od 8,7 milijardi kuna, a ukupne državne potpore, redovito su godišnje nadmašivale 700 milijuna kuna. U razdoblju od 2000.-2015. odobreno je državnih jamstava s 12,64 milijarde kuna. Obaveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države, povećava se javni dug, za otprilike 1,3 BDP-a. Dok, i dalje, imamo brojne direktore, nova vozila, ide se jede se, pije se, a pogledajte o kolikim se iznosima radi. Država je povećala svoj javni dug u ovome intervalu što sam ja rekao znači za 1,3% BDP-a, koliko je znači dato kod subvencije. I ne samo to, nego kada se pozivamo i na EU fondove, prema izvješću od 30.6.2017. ja očekujem da ćete dostaviti nama, saborskim zastupnicima i izvješće za ovu godinu od 913 miliona EUR-a ugovorenih, 67 miliona EUR-a je isplaćeno, a 56 miliona EUR-a je ugovoreno. Znači radi se o iznosima od 6, 7% od onoga što je ugovoreno. Ja mislim da bi bilo korektno to kazati ovdje da nisu iskorištena sredstva koja su ugovorena iz EU fondova, minimalno iskorištena i zbog toga imamo ovako katastrofalne, opasne, opasnu željezničku infrastrukturu. I kad vidim vas tajniče jutros da vi tako dođete ovdje i pročitate ovaj zakon i još se pohvalite u svom govoru da smo sve dosad šta triba željezničke infrastrukture napravili i da je naše zakonodavstvo s ovim zakonom u biti jedno od najboljih zakona apsolutno smo implementirali pravnu stečevinu, sve je znači OK, a u biti realno stanje je da je željeznica gora sada nego prije 50 godina. Ode ste rekli, nabraja se u zakonu, ovo je zakonski okvir u biti, ovo je, ovo će proizać sve iz pravilnika, ovo je u biti nagovijestili ste strategije, planiranje, održavanje. Ja vas još jednom zamolio izađete ovdje i kažete stvarno stanje željezničke infrastrukture, utrošen, kolko je povučeno novaca, ja sam rekao da za 2017. sa 30.6. da je to iznos niti 7% od ugovorenih s kojima se hvali Vlada, ja sam evo i brojna pitanja su bila postavljena i kroz zastupnička pitanja, to ćemo kroz pojedinačne rasprave, ali moram kazati da je nezadovoljstvo, evo vidimo i područje Istre da željeznicom ne mogu doći do Zagreba ako ne prijeđu na drugi dio RH, ako ne moraju prijeći u drugu državu, kako ste to riješili. Da li je uopće interes naših partnera na koje se poziva ova Vlada u EU da Hrvatska uopće ima željeznicu, da ima i da su se naše političke elite izborile u Bruxellesu na koji se pozivaju svi, zasigurno bi bilo ulagano u našu prometnu infrastrukturu, jer ipak nismo više od jučer u EU. Velke štete ste nanijeli, ministarstvo na željezničku infrastrukturu, zbog čega ste zapostavili željezničku infrastrukturu, željeznička infrastruktura je opasna po živote naših građana, ona je opasna, ona se ne održaje. Evo odgovorite mi na ova pitanja, a sve ostalo ćemo znači u ime kluba, znači sami zakonski okvir prepisan, nema tu ništa nova osim šta sam rekao da bi dobro bilo u prvome članku ostaviti da ovo ostane kao turistička atrakcija, jer zaista imamo infrastrukturu kao za vrijeme divljega zapada, tako da se more to koristiti i u filmskim produkcijama vestern filmova, da se može, bilo bi dobro da se mogu vidjeti iz neke druge perspektive naša RH, ali za ozbiljnu željezničku infrastrukturu il se nema volje, il su tu neki drugi interesi, čiji su interesi, u biti jednostavno se pitanje postavlja, zbog čega se nije ovolki novac davo za infrastrukturu što sam nabroio, a zbog čega je ona u katastrofalnom stanju. Hvala lijepo. Hvala. Drugi Klub zastupnika je HDZ i poštovani kolega Pero Ćosić, izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege pred nama je Konačni prijedlog Zakona o željeznici u drugom čitanju, a u prijedlogu ovog zakona u prvom čitanju raspravljali smo krajem siječnja, dakle prije nepuna dva mjeseca. Predloženim zakonom naše zakonodavstvo se usklađuje sa pravnom stečevinom EU i to sa 4 željezničkim paketom te se predlažu rješenja za poboljšanje kvalitete u prijevozu putnika željeznicom i stvaranje okvira za konkurentnost željeznice. Cilj europske željeznice politike je održiv razvoj europskog gospodarstva kroz otvaranje tržišta željezničkih usluga i uspostavu jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Europska komisija opredijelila se za željeznicu kao kralježnicu javnog prijevoza u EU, zbog najbržeg i najsigurnijeg prijevoza roba i usluga, te zbog rješavanja gužvi i zakrčenosti prometa u velikim gradovima, a najviše zbog troškova uzrokovanih emisijom ispušnih plinova. Poznato je da su eksterni troškovi EU od prometa znači oni troškovi koji ne plaćaju oni koji ih proizvode, već to plaćaju države zbog zagađenja okoliša znači zraka, vode, mora, zemlje od razine razine buke i od svega ostaloga zbog kojih dolazi i do oboljenja stanovnika EU. Ti troškova mjere se u stotinama milijardi EUR-a od čega 93% eksternog zagađenja dolazi od cestovnog prometa. Zbog toga EU, Europska komisija želi uložiti znatne resurse u zeleni prijevoz kako bi se spriječili eksterni troškovi, odnosno bolesti uzrokovane zagađenjem zbog ispušnih plinova. Nadalje, uspostava europskog jedinstvenog željezničkog prostora važna je i zbog Projekta puta svile, kojeg naravno Republika Kina evo već nekoliko dugi niz godina gradi, jedan vid tog puta svile je pomorski, a drugi je kopneni koji bi se odvijao željeznicom k tome je razmjena i i dobara u svijetu raste, a Kina je bez daljnjega jedan od ključnih globalnih igrača. Kako tu stoji Hrvatska i možemo li mi imati koristi od toga puta svile u tom smislu moramo promatrati razvoj kontejnerskog prijevoza budući da on čini veliku većinu prijevoza na takvom putu, te je zbog razloga zbog tog razloga potrebno osposobiti naše luke za prihvat takve vrste tereta. Luka Rijeka koja je najviše uvučena u europsko kopno idealna je za takvu investiciju zbog toga je HŽ Infrastruktura zajedno sa Lučkom upravom Rijeka i pokrenula Projekte Brajdica i Zagrebačka obala. Znamo da su konkurencija našoj luci Rijeka za ovu vrstu intermodelnog prijevoza, luka Kopar i luka Trst. U luci Kopar dubina gaza je manja nego što je to trenutno u Rijeci, a zasićenost prometom i robom terminal obje luke značajne i one iznad 90%, u luci Kopar i nekih 98%. Otvaranjem Sueskog kanala za dvosmjerni promet značajno se ubrzava promet i propusnost roba sa istoka prema Europi, a dubina gaza brodova koji mogu prometovati tim kanalom je 20 m i upravo ta činjenica u skoroj budućnosti daje Rijeci, luci Rijeka značajnu komparativnu prednost u odnosu na luka Kopar i Trst. Luka Rijeka trenutno ima dovoljno dubok gaz da na Brajdici, na Brajdici, a završetkom Zagrebačke obale moći će primiti najveće teretne brodove s gazom od 20 m i to konkretno znači da će luka Rijeka moći prihvatiti kontejnerski brod, tzv. maticu koja ide iz Kine sa 16 tisuća kontejnera. Trenutna je situacija takva da tjedno dolaze dva broda matice sa 13 tisuća kontejnera, koje obilaze sve tri luke, istovaruju dio tereta u svakoj luci, a nažalost najmanje tereta se istovari u luci Rijeka zbog kapaciteta luke i mogućnosti daljnjeg transporta robe prema zapadnoj i sjevernoj Europi. No, kad se završi Zagrebačka obala i Brajdica u luci Rijeka, moći će se godišnje prihvatiti milijun i 800 tisuća kontejnera. Naravno, posebno je važno naglasiti, da bi to funkcioniralo, mora se izgraditi dvokolosiječna pruga, a takva bi investicija, prema današnjim saznanjima, povećao prihod HŽ Infrastrukturi, samo na toj pruzi za 13 puta u odnosu na sadašnje stanje odnosno sadašnje prihode koje imaju od tog pravca. Učinkovitost HŽ-a i dalje zaostaju u usporedbi sa željeznicama drugih zemalja članica EU, a uzrokovana je dobrim dijelom i zastarjelom infrastrukturom i zastarjelom imovinom koja zahtjeva i veliki intenzitet rada, kao primjer može se uzeti i da mi niti na jednoj pruzi nemamo automatsku kontrolu, odnosno daljinsko upravljanje skretnicama, znači, kad vlak dolazi i u neki kolodvor, izlazi iz njega, on se usmjerava na određene određene kolosijeke i taj dio manevra se obavlja na skretnicama, obavlja se ručno, a znamo za jedno mjesto, bilo to na tom mjestu ili nekom drugom gospodarstva koje je dežurstvo 24 sata, tu je potrebno 5 ljudi. Znači 5 ljudi na ulazu, 5 na izlazu, a isto se može obaviti i daljinski iz dispečerskog centra na kolodvoru. Željeznička mreža u Hrvatskoj nije usklađena sa potrebama zemlje kakva je Hrvatska danas. Razvitak željezničke mreže treba biti u funkciji održivog i uravnoteženog razvoja i djelatno upućivanje u zajedničko europsko tržište te uvažavanje specifičnosti koje proizlaze iz geografskih obilježja naše zemlje. Razvoj željezničke infrastrukture u HR izuzetno je važno za gospodarski i socijalni rast, kao i za međunarodnu povezanost RH te za ostvarivanje strateških ciljeva i pozicioniranje naše zemlje u mreži europskih koridora. HŽ Infrastruktura, preko EU fondova trenutno značajno ulaže u razvoj HR1 i HR2 koridora, to je onaj 5. i 10. koridor po starom nazivu, koji je dužine nekih cca nešto više od 600 km, međutim ostaje pitanje ulaganja u ostalu željezničku mrežu koja je cca ostaje još 2 Cilj je raditi na mjerama koje će modernizirati i unaprijediti poslovne procese u društvu HŽ-a kako bi se u potpunosti iskoristile investicije koje će unaprijediti željeznicu i pružanje usluga te vratiti hrvatske građane u vlakove, a da pritom zaštitimo njihova prava unutar cijele EU. Promjene Promjene kojima će se postići zacrtani ciljevi dio su ovog predloženog zakona. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o željeznici je sveobuhvatan i objedinjuje sva dosadašnja dobra rješenja i donosi poboljšanja, odnosno daje regulacijski okvir za unaprjeđenje usluge prijevoza putnika, uvodi nove organizacijske metode upravljanja željezničkom infrastrukturom i pravila za sudionike u željezničkog sustavu, a upravitelju infrastrukture omogućuje se sada slobodan izbor između različitih oblika organizacijskih modela, od strukturne neovisnosti do vertikalne integracije. Želio bih naglasiti, a o tome sam govorio i u raspravi kod predloženog zakona u prvom čitanju, kako se ovim zakonom predviđa donošenje strategije razvoja željezničkog sustava koja će omogućiti osiguranje investicija u nama značajne, a kao što vidimo i u Europi, značajne koridore te u konačnici otvoriti nova radna mjesta u industriji, primjerice u Končaru za za vlakove, u Đuri Đakoviću za vagone, otvoriti nove logističke centre u blizini luke Rijeka i ostalih luka u kojima bi se dio dovezene robe dorađivao i prerađivao za potrebe krajnjih korisnika. Ponovo ističem kako bi realizacija jednog takvog strateškog plana osigurala dugoročnu perspektivu hrvatskim poduzetnicima i obrtnicima koji se vežu za ovakve sustave, što bi doprinijelo stabilnom kretanju i razvoju nacionalnog gospodarstva. Strategijom se planira razvoj institucionalnog, zakonodavnog, organizacijskog oblika za željeznički sustav, a kako predloženi zakon određuje, donosi se za razdoblje od najmanje 10, a nacionalni planovi za razdoblje od najmanje 5 godina. se ne razumije./... biti donesena i prije roka propisanog ovim zakonom odnosno u roku od otprilike 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, kako je to i najavljeno. Za zakon je predviđeno i 20 mjeseci, vidimo da je djelomično i prihvaćena primjedba iz rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju, za ubrzavanje postupka izrade strateških dokumenata te je utvrđeno da nije potrebno izraditi Pravilnik o načinu izrade tih dokumenata s obzirom da se isti, ali na brži način može postići i kroz izradu projektnog zadatka. ciljem ubrzavanja poboljšanja stanja i unaprjeđenja poslovnih procesa te postizanju ciljeva kojima težimo, treba svakako nastojati da rokovima u kojima će se izraditi i ostali strateški dokumenti i planovi za razvoj željezničke infrastrukture budu što kraći, važno je također istaknuti ukoliko na vrijeme ne pripremimo projekte i ne apliciramo ih u novom financijskom razdoblju od 2012-2017. godine, sredstva će se preraspodijeliti u razvoj transeuropske mreže u drugim zemljama. Proračun je za obračunsko razdoblje za ovu namjenu donesen i on iznosi 42,3 milijarde eura. Donošenjem ovog zakona stvara se kvalitetan i suvremen zakonodavni okvir za razvoj i bolje gospodarenje hrvatskim željezničkim sustavom te njegovu nužnu modernizaciju. I na kraju, svakako Klub HDZ-a podržat će ovaj Konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. Idemo sada na Klub zastupnika SDP-a poštovani potpredsjednik Siniša Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Dobar dan poštovani predsjedniče HS, državni tajniče i suradnici. Osobno, dakle, smatram da pitanje infrastrukture, pa tako i željezničke infrastrukture nije pitanje jedne političke stranke, bilo kako se ona zvala, nego je to isključivo nacionalno pitanje, što znači da bi se političke stranke trebale takmičiti na način koja će jednostavnije, jeftinije, bolje, brže, infrastrukturno oplemeniti, dakle, RH. Dakle, ovo je isključivo Zakon o željeznici, dakle, čitaj Zakon o HŽ infrastrukturi u RH. Stoga Stoga ću nekoliko svojih razmišljanja i zamjerki iznijet, što se tiče Zakona o željeznici. Nisam siguran da će odredbe koje su u Zakonu o željeznici imat odgovarajuću uporabu, dakle, govorimo o novom zakonu, znači, odrednice u vertikalno integriranoj kompaniji u čijem bi sustavu bio i upravitelj infrastrukture i pružatelj usluge prijevoza. Nadam se da poštovani državni tajniče imate podatke koliko je dug, recimo, HŽ carga prema HŽ infrastrukturi, da vam iznosi 180 milijuna kuna trenutno, dakle, ja se baš pitam, a dobro se je uvijek pitati gdje su protekle dvije godine otišle od plana restrukturiranja i zašto se političke stranke nisu u tom trenutku, govorimo o vašoj političkoj stranci, takmičile, dakle, da se taj plan restrukturiranja zapravo završi, nevezano što je liberalizirano tržište Carga 2013.g. i nevezano to što već postoji 5, 6, a možda i više operatera koji su prijavljeni, dakle, da voze po hrvatskim prugama teret. Dakle, sam taj pojam da će se krenut ponovo u nekakav holding vam je zapravo a)kontraproduktivan, b)ekonomski opasan, jer ako se na taj način misli, dakle, skrivati dugovanja i prevaljivati iz jednog poduzeća u drugi, vi ćete umjesto jednog političkog mrtvaca, dakle, dobiti 3, a po planu i programu Svjetske banke, dakle, koji je još prije 3, 4.g., dakle, potpisan i zato kažem, tu nema političkih stranaka, dakle, on govori o nečemu drugome, govori o jačem restrukturiranju HŽ Carga, govori o sasvim poduzeću, no mislim tržištu koje postoji, to je HŽ putnički, neću se ovdje bacati na njihove planove o nabavi novih vlakova gdje smo stali s onih 22 koji su nabavljeni od Končara, nego vas samo upozoravam da nisam siguran, dakle, da je ta vizija vaša holdinga, koja je po meni apsolutno bio štetan u željeznici, al to je možemo razgovarati o nekoj stručnoj raspravi, da je zapravo moguća bez završetka restrukturiranja Carga i zbog izričitih odredba zakona, dakle, to su vam i EU smjernice i EU uredbe koje govore o razdvajanju poslovanja upravitelja infrastrukture i prijevoznika, kao i zabrani utjecaja države u tržištu nadmetanja. E sad, ajmo dalje, financiranje HŽ infrastrukture, dakle, svi možemo ovdje razgovarati da imamo nekoliko izvora financiranja, dakle, sredstva države, fondovi EU-a, vlastita sredstva, dakle, koja se dobiva od najma trasa, krediti koncesije, javno privatno partnerstvo. Dakle, nemam ništa osobno protiv čl. 13., znači, gdje ostavljaju nam mogućnost upravitelju infrastrukture odnosno HŽ-u da svoje funkcije povjeri trećoj osobi, jedino mi je žao što nije točno precizirano u zakonu koje su to funkcije, ali vjerojatno su to funkcije, pretpostavljam, funkcije upravitelja. Zašto? Zato jer su iskustva Francuske, Španjolske, a ja se volim uspoređivati sa odlikašima EU, ne volim se uspoređivati, dakle, sa nekim, nemam pojma, Intertoto kupovima, nego volim gledati Ligu prvaka, da su moguće koncesije, moguća su javno privatna partnerstva, ali nadam se da ste vi svjesni, pošto vi se bavite infrastrukturom, da svi ti projekti moraju biti visoko rentabilni da u takvim projektima moraju značajno sudjelovati država, dakle, predlažem svima da se ono malo smanje emocije što se tiče tzv. nizinskih pruga jer nizinske pruge vam, nizinsku prugu neće nitko izgraditi koncesijom ako se u to neće uključit država, dakle, imamo i nekoliko loših iskustava iz koncesija što se tiču cestogradnje, mislim da ste pratili to, sjetite se, recimo, netko će reć da je to dobro, ja kažem da je to loše, sjetite se recimo autoceste Zagreb-Macelj, RH ima još sad, pogledajte si stavke u ministarstvu plaće oko 120 milijuna kuna godišnje, dakle, subvenciju koju je zaradio na gradnji, budite realni da je cijena gradnje bila propisana 100, a gradilo se za 60, dakle,…/Govornik se ne razumije/…četiri puta, nemojte si to raditi sa koncesijama za željezničku infrastrukturu jer je to skupo, to je skupo i to košta. Nadalje, najviše volim slušati priču o EU fondovima, dakle, sve će u RH izgraditi EU fondovi, apsolutno sve. Dakle, ajmo, činjenica je, evo bazični podaci, dakle, to je naš novac, RH kontribuira u proračunu EU i kontrobirat će još više. Opet, ja bi se najrađe uspoređivao sa Austrijom i Njemačkom, ali nažalost, ne mogu, moramo se uspoređivati, recimo, s Bugarskom i Rumunjskom. Znate li koliko je njihov postotak sufinanciranja izgradnje željezničke infrastrukture u prosjeku bio u zadnjih godina? Šta mislite? Nismo na kvizu, ali evo, šta mislite koliko? Znate kolko? 30 do 50%. A šta se događa HŽ infrastrukturi, pogledajte koliko će plaćat kontribuciju, dakle, iz vlastitih sredstava zbog difolta u pruzi, govorim prema Križevcima, tu smo negdje, doći ćemo na 50%, neće biti 85%, nije vaša greška, samo kažem, tu ćemo biti negdje, dakle, opet o čemu moramo razgovarati, o dodatnim sredstvima za HŽ infrastrukturu da plaća, dakle, i tu razliku o tzv. bespovratnih sredstava, a ako ćemo do kraja otvorit knjigu, ajmo razmislit odakle dolaze građevinske firme, odakle dolazi najveći dio intelektualnog, a Boga mi i neke sofisticirane opreme, pogledajte analize i vidite koliko zapravo tzv. bespovratnim sredstvima mi financiramo dakle Njemačke i Austrijske proizvođače, tako da Hrvatska ako ćemo iskreno gledat trebamo vidjeti to nije samo stvar željeznice to je stvar svih projekata u Hrvatskoj to je u stvari aglomeracija u vodi, pogledajte odakle će vam dolaziti ono što je najskuplje, odakle će vam dolaziti uređaji. Dakle dolazit će upravo iz tih zemalja koje su visoko tehnološko razvijene, tako da će vam efekt samih EU sredstava biti vrlo, vrlo, vrlo, vrlo nizak. Dakle, predlažem vam, predlažem vam da pokušate formirati odgovarajući fond na razini države za HŽ infrastrukturu, dakle koji će koristit se i za ovu insuficijentnost sredstava tzv. 85%, a isto tako koji će vam koristiti za daljnja ulaganja ulaganja u HŽ infrastrukturu. Isto tako savjetujem vam da u skladu sa politikom EU tzv. Bijela knjiga Hrvatska da se krene dalje na destimulaciju prijevoza tereta cestom, na većim udaljenostima, dakle uvođenjem ekoloških taksi i prihod usmjeriti za …/nerazumljivo/… željezničke infrastrukture. I još osim što je, to je sad nebitno, što je po meni to bilo u redu što je prebačen dio trošarina za autoceste na HŽ infrastrukturu jer je to čisti fond, dakle još vam predlažem da čak i dio naknade koja se plaća kod registracije cestovnih motornih vozila da preusmjerite na održavanje željezničkih pruga. Nešto slično ima i Švicarska koja nije članica EU, ali to je također dozvoljeno. I zaključno, dakle, hvala bogu da ne pripadam nekim ovim populističkim usmjerenjima u glavi, možemo biti svi svjesni da je Hrvatska još 2000. godine donijela, pa ja ću reći političku odluku, gradit ćemo autoceste, nećemo gradit željeznicu, to je bila politička odluka. Zašto? Male države, kao što je Hrvatska definitivno nemaju dovoljno financijskih kapaciteta da s vlastitim sredstvima rade više oblika prometa. Mi smo se odlučili za autoceste, to je OK, kao društvo, kao država i to konzumiramo, ali u budućnosti također dakle treba donijeti određenu političku odluku jer znamo, po onim zadnjim podacima mislim da je kolko, između 6 i 9% je zapravo pruga rentabilnih trenutno u Hrvatskoj govorim o putničkom prometu, znači ispod 10%. Opet treba donijeti političku odluku kako stimulirat onaj broj stanovnika koji je još ostao u Hrvatskoj dakle da više koristi željeznicu. A u vidu, onako što kažu na početku neke strategije, da bi zapravo prometna strategija bi trebala biti nacionalni prioritet, a ne stranački ovaj ipak ću predložit Klubu zastupnika SDP-a da budu suzdržani. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a poštovani kolega Emil Daus. Prije nego što nam se kolega Daus obrati pozdravio bih učenice i učenike Srednje škole iz Konjšćine, dobro došli. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, javljam se za raspravu u ime Kluba IDS-a, PGS-a, LRI-a nakon što sam već u raspravi u prvom čitanju zakona pokušao ukazati na probleme željeznice u Istri. Ovu problematiku pokušat ću predstaviti kroz 5 točaka. Prvo je strateško planiranje željeznice u Istri, drugo izgradnja i modernizacija željezničke infrastrukture i njena povezanost s ostatkom zemlje, treće organizacija i upravljanje teretnim prometom na Istarskoj prugi, četvrto organizacija upravljanja putničkim prometom na Istarskoj prugi i peto sigurnost prometa na i uz Istarsku prugu. Prvo kad pričamo o strateškom planiranju, planovi za željeznicu u Istri ne postoje niti u jednom strateškom dokumentu ko što sam i malo prije naglasio u replici. U prvom smo čitanju zakona mogli vidjeti i čuti kako se predviđa da će Vlada RH donijet strategiju razvoja željezničkog sustava u RH tzv. sektorska strategija, a na temelju te sektorske strategije Vlada na prijedlog resornog ministarstva donosi, pod a) nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i pod b) nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza. Prošli sam put predložio kako nije dobro da takve strateške dokumente donosi samo Vlada i resorno ministarstvo već bi oni morali biti dio širokih javnih rasprava od najnižih razina do same rasprave ovdje u saboru. S obzirom da Vlada nije prihvatila navedeni prijedlog, ovdje s ove govornice pozivam da su u sektorskoj strategiji ali i nacionalnim planovima razvoja i upravljanja mora biti izgradnja, modernizacija i upravljanje željezničkom prugom u Istri i njeno povezivanje s ostatkom zemlje. To je druga točka za koju sam siguran da ćemo se svi ovdje složiti da ju je potrebno prihvatiti, jer Istra kao jedna od samo 3 županije koje pune državni proračun više nego što ga prazne, kao regija koja je najveći pokretač razvoja u zemlji zaslužuje kvalitetnu, modernu i rentabilnu prugu. Valjda Istra napokon zaslužuje i jedan željeznički tunel kroz Učku, kako bi se povezala sa ostatkom zemlje, ali ne samo polaganje kamena temeljca kao 1993. već pravi tunel, izgrađeni. Da, Istra zaslužuje modernu prugu ne da bi se njome hvalili već da bi se prometom roba, putnika, kao i pružanjem usluga stvarale nove vrijednosti i dodatno razvijalo gospodarstvo. A u Istri za to ima ogromnog potencijala i u teretnom i u putničkom prometu. Što se teretnog prometa tiče, a to je treća točka ovog izlaganja, u raspravi kod prvog čitanja ukazali smo na prednost fenomena Riječke luke i danas je netko spomenuo, ogromnog potencijala luke Brašica u Istri za željeznički promet kao i nekoliko industrijskih i poslovnih zona diljem Istre. O ekonomičnosti, a samim time i gospodarske konkurentnosti prijevoza teretnog prometa željeznicom u odnosu na ceste nije potrebno niti trošiti riječi. Ja vas pitam zar stvarno to ne vidimo ili ne želimo vidjeti? Već 5, 6 godina nema teretnog vlaka na Istarskoj pruzi, a pruga prema luci Brašica zatvorena već 10 godina nakon već poznatog odrona iste. Ne da je zatvorena samo, obrasla je šumom i to svega na udaljenosti od nekoliko 100-tina metara od jedno od najpotentnijih Istarskih industrijskih zona one u Potpićanu, u razvijenim, bogatim zemljama, željeznica se stalno gradi, modernizira, nadograđuje, rekonstruira, a industrijske zone imaju posebne kolosijeke, po kojima dolazi duge kompozicije vlakova. Jeste li svjesni kolegice i kolege, koje bogatstvo mi zapravo gubio pred nosom, a putnički željeznički promet, vlakovi su stari, nepouzdani, veliki broj kvarova, pogotovo ljeti zbog pregrijavanja, to naravno uzrokuje kašnjenja, broj putnika se smanjio, ponekad ljeti putnici, ne znaju, da li će uopće doći vlak. Vlakom se zapravo voze, jedino oni koji moraju, jer nemaju blizu drugog alternativnog, pogodnog i javnog prijevoznog sredstva. I sada umjesto ulaganja u prugu, uvodi se ograničenje brzine vlakova, koji produžuju vrijeme vožnje, tako da se iz godine u godinu vremenski sve više putuje. Poštovani predstavnici i ministarstva, poštovane kolegice i kolege, modernizacijom pruge u Istri, svakako bi se dogodio jedan veliki pozitivni pomak u putničkim prometu, posebno u turističkim dolascima. Shvaćate li koliko bi to u turističkoj sezoni smanjilo pritisak prometnih gužvi na granici, ali i cestovnim prometnicama, što u velike pomažu u njihovoj očuvanosti i redovnom održavanju. Da ne spominjem koliko bi se modernim, brzim vlakovima, povećao promet lokalnog stanovništva, u smislu javnog prijevoza i koliko bi se pridonijelo očuvanju okoliša. Zadnja točka je, njoj isto već netko danas spomenuo, sigurnost prometa, nedovoljno redovito održavanja, pojasa uz prugu, što rezultira obraslošću raslinjem, posebno u vrijeme pojačane vegetacije, stvara slabiju preglednost i ugroženu sigurnost sudionika u prometu. Još je mnogo cestovnih prijevoza preko pruge, koje nemaju branike ili polubranike, nemaju ni one svjetlonosne znakove, a nedostatak istih se pokušava namjestiti, ili smanjivanjem brzine vlakova ili ograničenjem u cestovnom prometu, ko nedavno, što su u nekim slučajevima reflektira direktno na gospodarstvo. To nije rješavanje problema, već …/Govornik se ne razumije./… dodatnih problema. Stoga još jednom pozivam, vladu da država, kroz nekih od modela koji će biti najprihvatljiviji za širu zajednicu, za zemlju našu u cjelini, investira u modernu prugu u Istru. To će se višestruko vratiti, kroz promet roba i usluga, kroz gospodarstvo, zapošljavanje, turizam i očuvanje okoliša, te na kraju i samo punjenje državnog proračuna, čime će se lakše servisirati sve ostale potrebe u društvu. I na samom kraju da zaključim, još jednom apeliramo, da se u strateške dokumente koje se tiču željeznice, te prometa i usluga na željeznici, čim prije uvrsti i željeznica u Istri sa svojim prometnim krakovima prema Puli i prema luci Brašica, da se definira željeznička povezanost Istre s Rijekom kao i iskoristi izravna povezanost sa Slovenijom i ostatkom Europe. U suprotnom, biti će jasno, da su se digle ruke, od moderne, kvalitetne i rentabilne željeznice u Istri, a time, automatski i gospodarskog razvoja Hrvatske. S obzirom na to, da prošli put nisam dobio odgovor na pitanje, kada se misli krenuti s rekonstrukcijom i modernizacijom pruge u Istri, danas postavljam pitanje, na koje će odgovor bit, ja sam siguran, mnogo lakše dati. Gospodine državni tajniče, da li će se prethodno navedeno prijedlozi uzeti u obzir i uvrstiti Istru u strategiju razvoja željezničkog sustava u RH a na temelju nje i u nacionalne planove razvoja i upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza? Hvala lijepo. Sada je na redu Klub zastupnika HNS-a, dvoje zastupnika, prvo je poštovana kolegica Makar, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima kolegice i kolege. Pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o željeznici i zapravo radi se o potpunom usklađivanju s pravnim stečevinama EU i to s četvrtim željezničkim paketom. Glavni ciljevi tog četvrtog željezničkog paketa, su uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora, za dovršetak unutarnjeg tržišta željezničkog prometa i pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira, za pružanje usluga željezničkog prijevoza. Jer željeznica ne poznaje državne granice. U Europi su prepoznate sve prednosti željeznice, prijevoza željeznicom tamo je promet povećan, kako putnika, tako i promet tereta, ali nažalost, mi imamo pad i prijevoza roba i prijevoza putnika. Naša željeznička infrastruktura, čuli smo i u svim dosadašnjim raspravama, nije na nivou, koji bi mogao osigurati te prednosti. Ovim se zakonom, prenose odredbe direktive u pogledu o otvaranju tržišta, za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanje željezničkom infrastrukturom. Zakonom se određuju i pravila, a ona se odnose na usluge prijevoza i upravljanja željezničkom infrastrukturom, na neovisno upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke u sluge i naknade, nediskriminirajuću pristup infrastrukturi i željezničkim uslugama, te pravni status željezničke infrastrukture. S ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustav RH, predviđa se da Vlada donosi strategiju razvoja željezničkog sustava, kojim se utvrđuju ciljevi, mjere, indikatori uspješnosti provedbe i programi razvoja usluga željezničkog prijevoza, razvoja željezničke infrastrukture i upravljanja željezničkom infrastrukturom. Na temelju sektorske strategije Vlada Republike Hrvatske a na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s ciljem srednjoročnog planiranja, razvoja željezničkog sustava donosi nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture i nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkom prijevozu. Tako imamo u čl. 82. zakona gdje su navedeni i rokovi, za sektorsku strategiju predviđeno je da je i potrebno donijeti u roku od 20. mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, dok za nacionalne planove u skladu sa čl. 17. potrebno je da bude u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Da li su to optimalni rokovi? Pa ja vjerujem da jesu. I da će biti napravljeno kvalitetno i da ćemo sukladno tim strategijama onda i postupati. Svjesni smo stanja na našoj željeznici, svjesni smo da je ono loše. Da je loše stanje po dve istovremeno povezano i s pružanjem loših usluga, pa zato nas i ne čudi onda što je pad prometa, kako roba, tako i putnika. Jer upravo zbog te loše infrastrukture, česti su prekidi, česta su kašnjenja i to se stvarno može popraviti jedino ogromnim ulaganjima u infrastrukturu i to, kako modernizaciju pruga, isto tako i u modernizaciju vlakova. Od same strategije očekuje se mnogo. U toj strategiji svakako bi važnu ulogu trebao imati integrirani prijevoz putnika u kojem bi željeznica trebala biti kralješnica, kao što nam je i u prvom čitanju naglasila i sama državna tajnica, kad sam je upitala upravo na tu temu integriranog prijevoza. Dakle, ono što bi trebalo saživjeti, a sukladno toj novoj strategiji je novi sustav lokalnog javnog prijevoza putnika, u kojem su sva vozila javnog prijevoza, dakle vlakovi, autobusi, tramvaji, brodovi objedinjeni, a zajednički sustav prijevoza putnika u određenoj regiji oslanja se upravo na to. Za sve linije javnog prijevoza, dakle, vlakove, autobuse, tramvaje, vrijedile bi jedinstvene zajedničke karte na području cijele regije. Ovaj sustav je već razrađen i funkcionira dugo u EU, ali i u svijetu. I da, i tamo je željeznica kralješnica sustava i prepoznata je kao kralješnica i da se na nju sve nadovezuje upravo zbog svojih ekološki, energetski i infrastrukturnih prednosti. Ostala vozila javnog prijevoza, prvenstveno autobusi, oni su pritoci i naslanjaju se na željeznicu i tako se koriste velike prednosti upravo na tim kratkim relacijama. Još je 23. travnja 2014. sklopljen Sporazum o partnerstvu između Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije koji je bio temelj izrade projekta razvoja integriranog prijevoza. Izrađen je i master plan koji je završen u siječnju 2017. godine i do sada su već trebale biti uspostavljene pilot-linije jer je na zajedničkom sastanku predstavnika Varaždinske županije s predstavnicima gradova i općina s tog područja donesen Zaključak o početku pilot-projekta s početkom školske godine 2018./2019. To se nažalost nije dogodilo, ali je ipak ove godine u veljači organiziran sastanak u Međimurskoj županiji gdje su na tom radnom sastanku, osim župana Međimurske županije Matije Posavca s državnom tajnicom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Nikolinom Brnjac i predstavnikom uprave HŽ-a Putnički prijevoz, prisustvovali i zamjenik župana Varaždinske županije te zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije. Prilikom radnog sastanka, potpisan je i sporazum o dugogodišnjem partnerskom odnosu u razvoju željezničkog prometa i integriranog prijevoza putnika upravo u Koprivničko-križevačkoj županiji, Međimurskoj županiji i Varaždinskoj županiji. To su, to je regija Sjeverna Hrvatska, i to između Putničkog prijevoza i tih navedenih županija. Državna tajnica tom je prilikom naglasila da sjever prednjači u promišljanju prometa i da su upravo ove tri županije potpisnice sporazuma s HŽ-om prve prve u Hrvatskoj donijele master plan integriranog prijevoza i strategiju održive mobilnosti. To i ne treba čuditi, jer se radi o ruralnom području. Radi se o području gdje prijevoz predstavlja veliki problem. Gdje je mobilnost stvarno loša, gdje naši stanovnici imaju kako doći do svojim općinskih središta, do svojih županijskih središta, kako doći do škole, ako trebaju do bolnice, a nemaju vlastiti prijevoz, tako da ne čudi ta angažiranost upravo u rješavanju tog problema. S obzirom da je, evo potpisani ovaj drugi sporazum, da je izrađen taj master plan. Iskreno se nadamo da će doći uskoro i do realizacije tog važnog projekta. Očekujemo da se taj master plan što hitnije preslika i na ostale dijelove Hrvatske, odnosno da sjever Hrvatske krene i sigurna sam da će se pokazati, bez obzira na svoje početke poteškoće, kao dobar projekt i da se preslika na sve ostale dijelove Hrvatske i da će to biti upravo prepoznato i realizirano sukladno ovoj strategiji razvoja. I sad ću zamoliti, evo kolegu. **Čuraj, Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče i ostale kolegice u ime predlagatelja, kolegice i kolege. Dakle, ja ću samo vrlo kratko o tome što bi nam željeznički promet, željeznička infrastruktura značila u Hrvatskoj. Znamo da je željeznička infrastruktura za velike brzine izuzetno skupa. Tu se sada na europskom prosjeku barata i do nekih cifara zbilja o desecima milijuna eura, po kilometru. Ali što ona donosi? Mi naravno, kad radimo bilo koju studiju isplativosti ulaganja, ona neće proći. Znači fizibilnost ne može proći, pogotovo ne može proći ako gledamo na broj putnika jer zbilja trebaš biti veliki entuzijast ili ne imati drugi način prijevoza i mogućnosti da sjedneš, recimo, od Splita do Zagreba 6 sati, od Osijeka do Zagreba, Zagreba, put od 250-tak km prosječno preko 5 sati, mislim da je najbrže 4,5 sata, a nemali broj puta traje i 6 sati i kad gledamo promatrani taj broj putnika, naravno da se ne plati ništa radit, bolje možda i zatvorit sve, ali tim načinom nećemo dospjet nigdje. Mi ovdje moramo gledat cost-benefit analizu, znači, svjesno znat da u nešto ulažemo što neće možda u prvi mah donijeti profitabilnost, ali će na druge načine se isplatiti, kao žičara po primjerice, niti jedna žičara sama po sebi, niti u bilo kojem skijalištu nije isplativa, jel njena ulaganja, njeno održavanje, manje-više ono što plaćate one ski pasove koji se odnose i na održavanje staze, a i na žičaru je mali da se pokriju troškovi eventualno održavanja, nikad da se vrati investicija, ali ta investicija se vraća kroz cost-benefit, kroz sve ono što ti ljudi donose, plaćaju smještaj, troše novce i podiže se ekonomska aktivnost tog kraja, to je ono što moramo se ovdje voditi kad govorimo o željeznicama. Mi željeznicu možemo iskoristiti u sektoru turizma, u sektoru putničkog prijevoza prije svega, kad govorimo o brzoj željeznici. Zamislite put od Osijeka do Zagreba, to je 250 km, zamislite sad jednu, možda budem ovdje zvučao nečuven, da netko pređe taj put za manje od sat vremena, da meni iz Osijeka do Zagreba treba 50 minuta, 300 na sat željeznica, 2-3 stajanja, eto, možda sat vremena. Što bi to značilo za građane, što bi to značilo za sve one koji žele i mogu možda dobiti posao u Zagrebu, a mogu nastaviti dalje živjeti u Osijeku, okolnim mjestima? Što bi to značilo za avioprijevoz? Odjedanput zračna luka Osijek dobiva novu dimenziju, za lo-cost pogotovo prijevoznike, nije problem, svi mi kad odemo negdje lo-cost prijevoznici, a manje-više tako se i ja osobno vozim kad idem u 90 i nešto dođem negdje, ako ćeš London, sat i po vremena od Londona, sat vremena Brisel, bilo gdje, u koji europski grad putuješ do centra. Tako može i ovdje bit, doći u Osijek i vlakom za sat vremena u centru Zagreba. Željeznica te vozi od centra do centra, ne čekiranje na avion za tako male destinacije se ne isplati, dok se čekiraš, dok sve na kraju, puno više vremena provedeš dok se dovezeš do aviona i odvezeš do mjesta, nego sami let, naravno, što traje i defakto puno je brže danas doći autom do Osijeka cjenovno isto nego avionom koji vozi Osijek-Zagreb jer premalo je i nema te razlike koju avion može nadoknaditi svojom brzinom, ali zato željeznica može i treba. Mi imamo već takve sustave, Madrid, Barcelona, više ljudi ide željeznicom, nego avionom jer te vodi iz centra Madrida u centar Barcelone. I sad, naravno, ovaj zakon u svom smislu ima sve predviđene alate, mogućnosti i to trebamo donijet, to uopće nije dvojbeno, samo je pitanje što ćemo mi od toga zbilja stvarno napraviti i koji su naši ciljevi i koje su naše strateške odrednice jer razvitkom takve jedne mreže, spojiti Split-Zagreb i Zagreb-Osijek, pa onda u konačnici povezano Split-Osijek, sigurno dobiva veću mogućnost u mobilnosti radne snage, u ostajanju ljudi u tim krajevima, pogotovo kad govorimo o Slavoniji i Baranji, turistički potencijal puno veći kroz razna organizirana putovanja, naravno, i sve ono što to nosi. Cargo promet je za sebe, on je nešto sasvim drugo, al, naravno, povećanjem ekonomske aktivnosti na tim područjima, povećat će se potreba za prijevozom prije svega dobara, pa čak i usluga kad govorimo o ljudima. Zato smatram da je ovo sigurno, naravno da treba i da ćemo prihvatiti ovaj zakon, da on u suštini je, predviđa dobro, ali u ovom samo je bitno da ne ostane to slovo na papiru. Mi imamo problem održavanja ove postojeće infrastrukture kakvu imamo i tu grcamo u dugovima jel naravno, nemamo putnika, pa neće ni bit putnika. To vam je ista priča da li morate imati pristanište da vam dođe brod ili vam moraju dolaziti brodovi da bi onda imali smisla napraviti pristanište, pa koji brod će vam doć ako nemate pristanište, ne ide to tako naopačke, tako i ovdje, ako nemate kvalitetnu, brzu, efikasnu, ekonomičnu uslugu, pa neće vam ni doć putnici. A ako krenemo sa razine fizibilnosti odmah stajemo, ne moramo ništa više radi radit, možemo sve staviti ključ u bravu, što nažalost, se puno puta se već dogodilo, pogotovo za nekim međumjesnim linijama željezničkim u Slavoniji u krajnjoj liniji i vlak Sarajevo koji je išlo preko Osijeka do Budimpešte ukinut je itd., itd. i moramo onda razmišljati o tim interkonekcijama na europskoj razini i tu će sigurno biti puno, puno više mogućnosti za razvoj našeg turizma, pogotovo kontinentalnog turizma. Zahvaljujem. Završili smo s klubovima, pa prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi je na redu kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi tajniče, prije dva dana Majom Bakran zamjenica glavnog direktora uprave za promet Europske komisije kaže, RH kasni sa projektom 241 milijun EUR-a Koprivnica- Križevci, RH bi mogla ostati bez EU financiranja. Ja bi, sam postavio nekoliko pitanja i tajniku i prije u ime kluba, evo i sad mu postavljam pitanje. Znači, 241 milijun EUR-a za projekt Koprivnica-Križevci, znači, kaže glavna zamjenica glavnog direktora uprave za promet Europske komisije nije mali novac 241 milijun EUR-a, pa da odgovori, jel ovo istina što je izjavila 19. ovoga mjeseca prije nekoliko dana, znači, zamjenica glavnog direktora Majom Bakran? Ja sam i prije govorio da je prema izvješću u 2017. u 6 mjesecu, od 36-toga ste dali 2017. ste dali izvješće gdje je 913 milijuna ugovoreno u željezničku infrastrukturu, znači, ugovoreno projekata i EU fondova, 67 milijuna EUR-a je uplaćeno, znači, to je nekakav izvod od 6-7% od ugovorenoga, znači, je, znači, uplaćeno, znači, plaćeno tj. jel. Mene zanima ovdje zbog čega se taj novac iz EU fondova nije iskoristio, zbog čega nam se prijeti da RH neće dobiti za vrlo bitan projekat 241 milion EUR-a to je nešto manje od 2, od ovaj 2 milijarde kuna nije mali projekt, to je ogroman novac. Ili je sve ostalo na onim obećanjima ministrice Žalac i Olega Butkovića, a poglavito ministrice Žalac koja ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova u biti koji je očito svrha sam sebi ne vidim uopće smisla da postoji ta, to ministarstvo jel ne znam čemu služi, mi smo u Eu najgori po povlačenju sredstava šta potvrđuje i ova izjava zamjenice glavnog direktora Uprave za promet Europske komisije. I naravno da mi kao saborski zastupnici od ministra ili tajnika očekujemo odgovor. Da li je istina što je rekla zamjenica glavnog direktora Uprava z promet Europske komisije? Ovo usklađivanje sa europskim pravnim stečevinama i europskim zakonodavstvom ili primjena u hrvatsko zakonodavstvo možemo slobodno ne donijeti. Zbog čega? Jedino šta će sada Hrvatska vlada sad i u izborima to koristiti da smo mi uskladili naše zakonodavstvo, da je evo i po ovome pitanju, činjenica je da u stvarnosti, u realnosti samo kad vidimo ovu izjavu zamjenice glavnog direktora Uprave za promet Europske komisije govori da je sve suprotno. I poziva se, kad se poziva naš premijer na velika prijateljstva, na velku ulogu EU u infrastrukturi, evo pa neka i on objasni ovu izjavu zamjenice glavnog direktora Uprava za promet Europske komisije jel nije samo reći ja sam prijatelj sa Junckerom, Tuskom, Macronom, Tajanijem to nije dovoljno. Činjenica je da 241 milion EUR-a za projekt Koprivnica – Križevci za željezničku infrastrukturu Hrvatska bi mogla ostati bez financiranja, ja citiram ovde, citiram znači osobu, koja je zamjenica glavnog državnog, znači glavnog, zamjenik glavnog direktora Uprave za promet. Rekao sam maloprije od Splita do Zagreba 6 sati se vozi i to u sretnim okolnostima. Zbog čega? Jel svako u nekoliko dana 4,5 dana ko kupi kartu za vlak, u biti ne ide vlakom nego autobusom, znači kupiš kartu za vlak jer vlakovi nisu ispravni, željeznica nije ispravna, infrastruktura nije ispravna, signalizacija nije ispravna, tako da bi bilo dobro u ovome prvome članku gdje se nabraja zbog čega se donosi ovaj zakon koji se usklađuje sa europskom direktivnom, dobro bi bilo da se navede da željeznička infrastruktura bude turistička atrakcija. Znači da je očuvamo kao turističku atrakciju jer zaista to ne možete vidjeti nigdje nego u vestern filmovima i zaista ta produkcija i filmska produkcija bi mogla raditi na tom primjeru, znači svoje ovaj filmove, moremo dokumentarne, ja sam spomenuo i sinjsku reru, da je sinjska rera bila puno brža, a vi gospodine tajniče Mikoć, pošto imate veze sa Sinjom i često ste u Sinju znate čuli ste za sinjsku reru, da je sinjska rera bila jedna ferata, bila jedna ovaj spoj Zagore Sinja sa Splitom i dobro bi bilo i nju u tu turističku atrakciju vratiti jer zaista bi povezala Dalmatinsku zagoru, vratila bi se ta turistička atrakcija jer jednostavno sve što ste vi u ovome zakonu navelo je suprotno sa onim, ovo su namjere i onda sam ja maloprije i pročitao kolka su u biti ulaganja kolko je država ulagala u samu infrastrukturu. Znači željeznice su pored brodogradilišta i cesta treća najveća korisnik državnih potpora, jamstava i subvencija. Obaveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu državne utječu i na rast javnog duga i proračunskog deficita. Od 2006. do 2015. u sektoru željeznica dodijeljene su potpore od 7 8,7 milijardi kuna, 8,7 milijardi kuna, a ukupne državne potpore redovito su godišnje nadmašivale 700 miliona kuna, plus nadmašivale. U razdoblju od 2000. do 2015. odobreno je državnih jamstava 12,64 milijarde kuna, obaveze i dugovi željezničkih poduzeća u vlasništvu države povećali su javni dug za otprilike 1,3 BDP-a što je znači porazno kad vidimo rezultate. naša željeznica nije, ja ne znam jel mi živimo u realnom i istom svijetu, stanje naših infrastrukture. Ja bi još jednom spomenio da je dosta ovakvih rasprava, dosta je ovakvih zakona koji nemaju nikakve druge stvari osim da se, nikakve druge učinke europske stečevine pravne u zakonski okvir RH, dosta je sjednica Vlada koja je bila u Splitu vjerovali ste gospodine Mikoć i tada bili, tada je obećano spoj Sinja na autoput i Cetinskog kraja Kukuzovac – Križice, obećano je račva Drvenik, spoj Imotskoga, spoj svih znači prometne infrastrukture od kojih neće biti ništa. I ono što je pokrenuto za Sinj 2016. kad sam vršio pritisak, tada se je izradila studija izvedivosti, odabrana je varijanta, ali koga briga za tim krajevima. Ta je Vlada održana, 2, 3 puta joj se vratio Dračevac, par puta se otvarala račva Drvenik, sad će bit opet kameni temeljci, poist će se ono janjaca šta je ostalo još stada u kampanji da se dobije koji glas i to je to. Znači nema u stvarnosti, ti krajevi jednostavno osim obećanja, kao i u Lici, jučer sam rekao, više je bilo ministara, naš predsjednik sabora je bio u Lici, više je bilo ministara nego stanovnika u Lici u izborima, nego ministara, ministara nego stanovnika, iza svake bukve po jedan ministar, a znate kolko bukava ima znači nije samo dovoljno doć za kampanju, tražiti glasove, doći u Zagoru, kad je Sinjska alka, vrgorački pršut, drniški pršut i kad je predizborna kampanja, i implementirati europsko zakonodavstvo i pravne stečevine, nego apsolutno ti krajevi osim obećavanja sjednica vlada u predizborna vremena, otvaranje kamena temeljaca evo ja ću se potrudit di ste god dali obećanje postavit ću kamen temeljac da smanjim državi troškove, da ne tribaju dolaziti osiguranja, vozila pa sva ova projekta Sinj recimo Kukuzova – Križice, ja ću postavit kamen temeljac nemate troškova dolaska, čuvara, triba pratnja za predsjednika sabora, predsjednika vlade, ja ću to obavit a vi samo počnite gradit i ništa i problem smo riješili onaj šta smo imali obećanja. Što se tiče željeznica, oni su jedino turistička atrakcija brže biciklom, to ću ponavljat, dođete iz Splita do Zagreba nego sa vlakom. Hvala lijepo. Nemamo replika, pa idemo na drugo izlaganje, kolega Saša Đujić, nema ga pa gubi pravo govora. Onda je na redu poštovana kolegica Ljubica Maksimčuk, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo već je u uvodu većina govornika rekla što je konačan prijedlog ovoga zakona a ja ću ponoviti, a to je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom EU i to s 4 željezničkim paketom. Glavni cilj tog 4 željezničkog paketa je uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora, pojednostavljenje europskog zakonodavnog okvira, stvaranje okvira za konkurentnost željeznica i upravo se Europska komisija opredijelila za željeznicu kao kralježnicu javnoga prijevoza u EU zbog najbržeg, a i najsigurnijeg prijevoza roba i usluga, zbog rješavanja gužvi i zakrčenja prometa u velikim gradovima, a najviše zbog enormnih, enormnih uzrokovanih emisijom ispušnih plinova, velikog broja oboljelih i u EU, ali i troškova njihovoga liječenja. Zbog toga Europska komisija želi uložiti i ulaže u tzv. zeleni prijevoz. Bez strategije željeznice će nastaviti gubiti i putnički i teretni promet ukoliko ne budu provedene značajne reforme kako bi se prilagodile aktualnim i budućim tržišnim uvjetima, reforme moraju postići rezultate u tome da usluga željeznice postane konkurentna cestovnom prijevozu. Mi moramo reći da je naša cestovna infrastruktura među boljima u EU, stoga napominjem željeznice moraju postati moderne, ali moraju biti i konkurentne na tržištu. U odnosu na druge zemlje EU razina potražnje za, u teretnom transportu u Hrvatskoj je zapravo više od prosjeka EU, ali nasuprot tome korištenje željeznice za putnički prijevoz i dalje zaostaje. Razmjena roba i dobara u svijetu raste i tu možda vidimo priliku i za nas, moj kolega iz kluba je napomenuo da je tu Republika Kina koja gradi već dugi niz godina taj put svile i jedan vid tog puta je pomorski, drugi je željeznički, naravno da tu značajnu ulogu imaju i naše luke, ali većinu naših luka moramo pripremiti za kontejnerski prijevoz jel većina te robe ide kontejnerskim putem. Donošenjem znači ovoga zakona s ciljem dugoročnog planiranja razvoja željezničkog sustava po prvi puta se donosi strategija na 10 godina, koja će omogućiti osigurati investicije u nama značajne, a kako smo vidjeli i u Europi značajne željezničke koridore. Naravno da su tu i nacionalni planovi koji će zasigurno se donositi u svrhu poboljšanja kvalitete i pružanja željezničkih usluga, vidjeli smo između prvoga i drugoga čitanja da će se taj rok ubrzati. modernizacijom pruge i postizanjem većih brzina, modernizacijom voznoga parka, kolodvora, modernizacijom voznih redova koji su ponekad dosta stari i doista voze po nekakvim starim voznim redovima koji nisu u zadnjih nekoliko godina se se uspjeli uskladiti sa prometom putnika, puno je posla i izazova pred nama, ali i kako bismo vratili promet na željeznicu zasigurno je nužno sve to provesti. Stoga još jednom napominjem kako je cilj ovog zakona, uskladiti europske norme EU regulativu, modernizirati željeznicu u cjelini donošenjem strategije te u konačnosti otvoriti i nova radna mjesta u industriji kako bismo mi sami mogli naravno proizvoditi vlakove, vagone, otvoriti i proširiti logističke centre u našim lukama, stoga pozdravljam donošenje ovoga Zakona o željeznici. Hvala.

vidjeli smo ono što je bilo ovdje dobrih prijedloga, nažalost prihvaćen je samo jedan prijedlog iz Kluba HDZ-a koji je na vlasti, a zamislite taj prijedlog je da treba on je tolko precizan da tamo kaže, treba ubrzati izradu strategije željeznice. Zamislite zemlju koja se usklađuje sa, svoju željeznicu sa europskim željeznicama koje su daleko razvijenije, a nema uopće strategiju razvoja i rješavanja problema u, na Hrvatskim željeznicama. Ono što ja znam jest, da je Svjetska banka asistirala i dala određeni kredit za izradu plana razvoja, strategije razvoja Hrvatskih željeznica, ne znam koliko je to koštalo, osobno sam vidio određene analize nalaze i tamo ima vrlo korisnih stvari. Međutim, kako koja vlada dođe ona iz početka očito počinje svoju strategiju i od toga naravno nema ništa. Ono za što se mi u Stranci Promijenimo Hrvatsku jest, da se ovaj sabor i ova Vlada da nas ne zatrpavaju samo sa novim direktivama radi toga da se Hrvatska uskladi sa pravnim stečevinama, stečevinama nego u slučaju željeznice neka nas prije svega usklade kada je riječ o željeznici sa brzinama prijevoza putnika i tereta i s druge strane neka nas usklade sa razinom sigurnosti željezničkog prometa u razvijenim zemljama EU. To su pravi ciljevi i zadaci koje jedna Vlada mora napraviti, a da to bude sadržajno i u Zakonu o željeznici. Prema tome, ovaj zakon, vjerujte, vidite ovdje se raspravlja, većina ovih razgovora je takva da se tek tako nešto kaže, da se sudjeluje. Nema uopće, malo je konkretnih prijedloga. Da kažem nekoliko stvari o značaju željeznice u Hrvatskoj, prije svega treba reći da je HŽ u prijevozu ukupnog tereta sudjeluje sa svega oko 17%, a u EU sudjelovanje željeznica u prijevozu tereta je oko 28%. pa molim vas, ovdje je sve jasno. Znači, prethodne Vlade ulagale su samo u ceste i u to su ogromne milijarde uložile. U redu. Imamo danas dobre autoceste. Drugi je problem što je to preskupo stajalo, ali takve su bile vlade i one su odgovorne za to. Dakle, cestovni promet je vrlo skup. Daleko skuplji od željezničkog prometa. To povećava jedinične troškove prijevoza na svim relacijama u Hrvatskoj, to podiže cijenu finalnih proizvoda diljem Hrvatske svih roba koje se prevoze. Zašto nitko do sada nije dirnuo i restrukturirao HŽ na temelju određene strategije odnosno programa razvoja? Pa zato što se nitko ne želi dirnuti, hajmo tako reći u to, slikovito rečeno, osinje gnijezdo jer tamo veliki broj radnika radi, organizirano su sindikati. Mogu zaustavljati lokomotive, što se događalo i svi bježe od toga. RH, odnosno porezni obveznici svake godine ubacuju u sustav HŽ između 700 milijuna i 1 milijardi kuna znači iz proračuna za subvencije. O tome se ne govori. Govori se, naravno u zadnjih godinu dana i to je potrebno, o restrukturiranju brodogradnje, ali o HŽ-u se ne govori. Znate kad će se govoriti? Kad razina dugova i problema dođe do grla, e onda će se najedanput preko noći reći, vidite, imamo problem sa HŽ-om. Tako funkcionira ova Vlada, ova država, i krajnje je vrijeme, da to poštovani građani i poštovani zastupnici promijenimo. Ali, ne možemo mi mijenjati Hrvatsku na ovaj način. Da nam iz Bruxellesa šalju direktive koje mi ovdje trebamo blagosloviti i usvojiti. Ustvari nemamo što, direktiva je nalog, naredba da se nešto napravi. Mi ovdje možemo pričati. Kako ćemo promijeniti? E vidite, da bi to promijenili, mi najprije trebamo uz pomoć građana, njihovom voljom doći na vlast, preuzeti odgovornost za Hrvatsku i onda sistematski početi mijenjati i provoditi određene politike. Što se tiče prijevoza, transporta, koji je izuzetno važan, sve važniji, što se tiče brodogradnje, mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava, vanjske politike, nacionalne sigurnosti i svih drugih javnih politika. Ali, vratimo se na željeznice. Nitko, dakle, ne zna kako se svake godine troše novac od 700 milijuna do milijardu kuna koje odlaze na subvencioniranje željeznice. Ne podnose se izvještaji o tome, vidite. Nema se vizija o tome što radite sa željeznicom. 1873. g. otvorena je Željeznica Rijeka-Karlovac, pa dalje prema Zagrebu, duga oko 167 km. Na njoj je radilo oko 23 tisuće radnika i oni su dnevno polagali oko 117 m pruge, pruge, tračnica, znači brzo se, 3,5 godine je trebalo da se napravi. Ono što povezuje tadašnju prugu sa sadašnjoj jest ista brzina kretanja vlakova. Zamislite, prije 148 prije 148 godina i danas vlakovi na toj relaciji tako brzo voze. I vidite što je zanimljivo. I naš premijer i vladajuća koalicija, oni govore da se žele priključiti Putu svile. Pa svila je od vas daleko 1000 godina, vi ne možete ni vunu prevoziti ni trupce, a kamoli da se uključite na Put svile. Što radi za to vrijeme Italija. Italija, vidjeli ste proteklih dana, oni vrlo agilno rade na tome da sklope partnerstvo i potpisali su taj ugovor sa Kinezima da aktiviraju znači izgradnjom luka, povezuju ih sa njihovim brzim željeznicama i time se stvar, dinamizira se ekonomija. Mi nećemo nikad i ne možemo nikad dinamizirati luku Rijeka, dok se ne napravi željeznički koridor odnosno potpuno se ne napravi nova pruga na relaciji Rijeka-Zagreb-srpsko-mađarska granica pa to dalje vodi. Dakle, ništa se ne čini na tome planu. Postoje samo puste priče i ništa drugo. Ono što me boli kao čovjeka, građanina recimo, je situacija u Vinkovcima. Ja volim Slavoniju, posebno Vinkovce, od tamo sam i oženjen. Taj grad je bio tipični grad željeznice, željezničara. Zamislite, tamo negdje do znači 89-e godine, godišnje je kroz Vinkovce prolazilo oko 18 milijuna putnika, dnevno oko 50 tisuća putnika i taj grad i okolica živjeli su od željeznica. Danas je tamo, nema ni 10, 15% od toga. Vidite kako je sve ruinirano. A mogao bi taj grad i dalje živjeti jer je važan prometni koridor. No mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku ne želimo pričati priče, nego evo nekih rješenja koje se moraju i trebaju napraviti, a na kojima ćemo mi inzistirati i sigurno ćemo ih provesti kada nam građani daju povjerenje. Znači, maknuti političke menadžere iz upravljanja HŽ-om. To će biti prva stvar koju ćemo napraviti jer s njima nikad nema sreće i onda provesti restrukturiranje kako Bog zapovijeda i kako to rade ozbiljne zemlje. Odmah pokrenuti ulaganje u glavni željeznički koridor Rijeka-Zagreb, pa dalje Slavonski Brod-Vinkovci i srpsko-mađarska granica. To će povećati, ta ulaganja će povećati BDP zbog velikog zapošljavanja, odakle novac za to? Evo mi dajemo i odgovor. Nebrojeno puta sam u ovome Saboru rekao, vidite, nitko o tome ne priča, teško je dati milijardu za restrukturiranje brodogradnje, dvije. Ali svake godine ova vlada i prethodne su dale oko 5 milijardi kuna više kamata bankama, nego što je bilo potrebno i molim vas nitko to ne spominje ovdje. E vidite doći će tome kraj, dragi građani, otvorite oči, vidite da imamo rješenja, u Hrvatskoj ima ljudi i stranka koji će znati riješiti Dakle, nije novac ni stručnjaci nisu problem. Dakle, željeznički prijevoz je izuzetno važan, ključan, struja, smanjuje se zagađivanje, osim ovog glavnog koridora, mora se povezati prije svega veliki centri, prije svega Zagreb sa ovim manjim gradovima okolo i puno manje, puno više ljudi će se voziti vlakom, puno manje, autima, puno manje zagađivati, ali za sve to kao što vidite trebaju novi ljudi i nova vizija. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 1 repliku, ispričavam se imamo 2 replike, kolega Maras i kolega Kirin, izvolite kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Lovrinović, ispravno procijenili, da se naše željeznice ne razvijaju u smjeru u kojem bismo to mi željeli, ne koristimo mogućnosti, koje je ja bi rekao, pokrenula vlada 2011. do 2015. na čelu tada sa ministrom Hajdaš Dončićem, kada se u biti pokrenulo to europsko financiranje i koje sada vidimo, ne ide na onaj način zadovoljavajući koji bismo mi htjeli. Znači nema puno pravaca u RH koji bi trebali napraviti, to bi se riješilo sa jednim sposobnim upravljanjem, sa jednom vizijom što vlada želi vrlo brzo i žao mi je što ta dinamika nije nastavljena kao što je bila onda. Jer da riješimo problem Rijeke Mađarske, da riješimo problem Zagreba do Dalmacije i da riješimo problem do Srbije, odnosno, Slovenija Srbija, ta 3 pravca i Hrvatska bi mogla od željeznice imati puno, puno više. Hvala lijepo. Kolega Maras, kada se je otvarala pruga Rijeka-Zagreb, a tada je Rijeka bila pod Ugarskom, Ugarska je smatrala Rijeku drugim najvažnijim industrijskim centrom u svojoj državi. I ona je, vidite činila, ona je gradila prugu željeznicu, izgradila željeznicu, zašto? Da ubrzava iskorištavanje luke i Hrvatske i svega. E sada kada mi imamo svoju državu i trebamo iskorištavati svoj položaj surađivati s drugima, ne radi se ono što treba. Međutim, generalno govorim zbog čega se ne radi? Pa stvari su poznate, vlade koji su zadnjih 20-tak godina vodile Hrvatsku, one su najmanje vodile računa računa o Hrvatskoj. Prema tome, ruinirana željeznica najbolja je ilustracija današnje Hrvatske, sporo se vozi, skupo košta, sve je nesigurno, pa prema tome, to je Hrvatska u toj slici. **Hajdaš Dončić, Siniša Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče sa suradnicima, uvaženi kolega Lovrinović. Vi ste ekonomista, profesor ekonomije, koji dobro zna, da je transport roba najjeftiniji morem, a zatim željeznicom. Vi ste govorili i spominjali, ne direktno 5B koridor od Rijeke do Budimpešte i dal je učinjena velika šteta i greška u koracima, u strategiji, da Rijeka nije, …/Govornik se ne razumije./… predstavnike proglašena ili dovedena u situaciju da bude matična luka nekom velikom svjetskom brodaru za transport roba s Dalekog Istoka, do srednjoistočne Europe. Jer, udaljenost od Rijeke do Budimpešte je cirka 500 km, a od Pireja, gdje se sada većina kineske robe transportira do Budimpešte je 1000 km. (SDP)** Hvala vam. Izvolite odgovor. Uvaženi kolega Kirin, nije izgubljeno vrijeme, ali napravljene su velike štete i jasno je da je pomorski riječni prijevoz najjeftiniji Slovenci. Pa oni su neću reći oteli, jednostavno preusmjerili ogroman dio tereta prema koparskoj luci, koja proteklih 20 g. se snažno razvijala a Rijeka i druge dole, znači Ploče, ali prije svega Rijeka, ona je stagnirala. Pa to sve skupa govori, da ono što imamo kao prirodne predispozicije, kao konkurentske prednosti, kao ono što je bogom dano da se namjerno nije iskorištavalo. To sve govori, nije bilo vizije, strategije zašto, pa jel tim ljudima, koji su vodili Hrvatsku, do sada to nije ni bilo bitno, da gledaju što je interes RH, bilo je samo bitno, da slušaju ono što netko drugi kaže i da rade za njegove interese. Hvala vam. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, sljedeći je kolega Željko Lenart. Izvolite kolega Lenart. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj zakon, koji se usklađuje sa direktivom EU, nažalost, neće ništa promijeniti u stanju Hrvatskih željeznica, koje su katastrofalne, koje su gore nego prije 30 g. vozimo se tamo gdje smo se vozili 50 minuta, sat i pol. Sigurnost je na najnižem mogućoj razini. Teret sporo putuje, no ovaj zakon će biti donesen kao i svi zakon neće biti poboljšanja. No interesantno je da, o ovom zakonu i o lošoj situaciji i stanju Hrvatskim željeznica, uglavnom govore oporbeni zastupnici. Zastupnici vladajućeg HDZ-a ili nemaju mišljenje ili ga ne smiju reći, ne žele kritizirati ono što su svjesni kao i svi građani da su nam Hrvatske željeznice u katastrofalnom loše stanju. Ja bi volio čuti kritiku i s njihove strane, pa onda možda bismo išli nekakvom, nekakvim promjenama u tim Hrvatskim željeznicama. No, meni je jasno da oni nažalost nemaju ideologiju, nemaju uvjerenja već jednostavno, žele se dopasti svome božanstvu koji drže ovdje u HS-u, da li je to Plenković, Jandroković ili netko od nižih božanstava kojega oni obožavaju. HŽ su se kroz ovih 28 28 godine urušile i samim dijeljenjem na niz firmi u koji ih je trpano stotine i tisuće uhljeba, koji nisu znali raditi svoj posao i jednostavno su i doveli željeznice u ovakvo stanje. Nažalost, mi imamo danas loše željeznice na kojima voze 7 operatera. Onaj koji čak nitko ni ne može baš previše kontrolirati, to su privatni prijevoznici. U kakvom stanju su njihove lokomotive, u kakvom stanju su njihovi vagoni i što oni čine HŽ-u? Pa kada imate željeznice ili bilo što, što je u lošem stanju i kad po njemu prometujete sa lošim lokomotivama, one ubrzano propadaju, daleko brže nego što bi propadale da je sve pod kontrolom kao što je to nekada bio dok je HŽ bio jedinstvena tvrtka. Gospodarstvo Hrvatske propada isto zbog lošeg stanja hrvatskih željeznica. Kolege se evo, spominjali pravce, Mađarska-Rijeka, Zagreb-Dalmacija, Slovenija-Srbija. To su pravci koji su vrlo bitni za hrvatsko gospodarstvo, ali i za prihodovanje Dok sam studirao prije 30 godina, sam od Kutine do Zagreba se vozio 53 minute. Danas od Kutine do Zagreba se vozim sat i pola, ako je sve u redovnom stanju i ako sve normalno funkcionira. Danas u Europi su normalne brzine preko 300 km/h, Španjolska, Francuska, Njemačka i ostale zemlje EU. Željeznice u Njemačkoj su također državne, na njima je izvršena liberalizacija prometa, no u Njemačkoj 99% prometa obavlja Deutsche Bahn. Kod nas liberalizacijom HŽ polako gubi količinu prijevoza koji oni rade. Ja to svakodnevno viđam na prugama jer u Kutini gdje živim, svaki dan prelazim nekoliko puta preko pružnog prijelaza i vidim što sve prometuje preko tih hrvatskih željeznica i kolikom se to brzinom odvija. Ne znam zašto smo toliko zapustili hrvatske željeznice, ili tražimo, kao za sve u Hrvatskoj nekakvog stranog partnera, vlasnika koji bi to preuzeo i onda time upravljao kako današnja vlast ne bi morala o tome imati, voditi brigu. vjerujte, nitko bez jako velikog interesa se neće time baviti. Polako je već bespredmetno o tome razgovarati, kada znate da jednostavno će sve biti doneseno tijekom glasovanja, bez obzira je li to dobro ili loše, ali u ovih 28 godina, znači da je bilo doneseno previše loših odluka vezanih u HŽ koje jednostavno u ovom stanju u kojem jesu i u stanju države RH koja nema dovoljno svojih sredstava da ukratko ukratko popravi HŽ, mi smo i dalje osuđeni na promet ovakvih željeznicama i na gospodarstvo koje će morati trpjeti skuplje troškove prijevoza zbog toga što su nam željeznice loše. Jednog krivca nema za ovo jer ovo se predugo dešava. Da li je slučajno ili namjerno, više sam siguran da je uništavanje HŽ namjerno ili barem zbog nemara onih koji su upravljali tim firmama jer u zadnje vrijeme je teško naći radnike koji će raditi na pruzi. Oprema za održavanje pruga je sve starija i lošija jer jednostavno zbog neisplativosti se ne isplati ni nabavljati noviju opremu. Dokle će propadanje HŽ ići? Nažalost, vidim da to nitko ne zna jer nema prijedloga nekih kvalitetnijih rješenja. Kada putujete vlakom, a ponekad znam za Zagreb putovati vlakom, srećem ljude koji putuju iz Vinkovaca, 4 sata do Zagreba, svi su oni nezadovoljni ovakvom situacijom HŽ-a, ali nažalost prisiljeni su se koristiti njima jer nemaju alternative ili nemaju novaca. Nekada je željeznica bila najjeftiniji način putničkog prijevoza, međutim danas je to vrlo upitno da li je to tako i zbog njezine brzine, ali i zbog toga što autobusne linije vas voze praktički od mjesta do mjesta kojeg idete. Danas su se ljudi prisiljeni ovakvim stanjem u HŽ-u i organizirati i sami se prevoziti svojim vlastitim prijevozima i gdje ih ispada daleko jeftinije nego da koriste HŽ. Ja apeliram na vladajuće, da budu i samokritični vezano uz HŽ, jer kao što naziv kaže hrvatske, one su naše, bez obzira tko, kojoj političkoj opciji pripada i bit će naše bez obzira u kakvom stanju će one biti. A oni koji sve to plaćaju iz svojih poreza koje moraju platiti ili PDV-a kojega svaki građanin mora platiti, oni su ti koji financiraju sve sve promašaje u HŽ-u, a i zbog svih tih promašaja koji su sami financirali, nažalost, od poreza moraju i trpjeti ovo stanje u HŽ. Hvala lijepa. Hvala vama. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi je kolega Lovrinović, a nakon njega kolega Ronko. Izvolite, kolega Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala uvaženi kolega Lenart vi ste samo još dodatno oslikali jadno i ruinirano stanje hrvatskih željeznica, međutim ako ste pratili što sam govorio, to me zanima i vaše mišljenje, kao optimist, kao ekonomist i financijaš tvrdim da se u roku 2, 3 godine željeznička pruga od Rijeke do Zagreba može izgraditi, da ima novaca, pa evo vam jedan primjer. Za hrvatske ceste i autoceste uzeto je oko 5 milijardi EUR-a kredita, taj dug je iznosio i prije 15 godina 5 milijardi, prije 10, 5 i sad 5 milijardi EUR-a, znači on se ne otplaćuje. Plaćaju se samo kamate, ali je za to vrijeme plaćeno toliko kamata nepotrebno da se pruga Rijeka – Zagreb mogla izfinancirat samo time. Odgovorno to tvrdim kao financijaš i dakle nije bio smisao izgradnja samostalne razvijene Hrvatske, zemlje blagostanja nego ovaj uništavanje i služenje ovaj sluganska …/Upadica: Hvala./… politika. Pa poštovani kolega Lovrinović, evo slušao sam vas i vaše izlaganje i vaša rješenja. Naravno da ima novaca, ako ima toliko milijardi za bacanje u vodu, onda postoje i milijarde za prugu. kako možemo bit uopće u nekakvoj nadi da će se nešto ulagati u hrvatske željeznice kada niste sa strane vladajućih čuli niti jednu kritiku o lošem stanju hrvatskih željeznica. Jer u njihovim očima sve je super, vlakovi brzo voze, oni su svi zadovoljni time, zašto, zato što ih ne koriste, ne koriste ih. Pa bože moj što oni znaju o hrvatskim željeznicama, mi vozimo vlakovima 40, 50 godina stari vlakovi putuju na hrvatskim prugama, vrlo rijetki su zastupnici iz vladajućih koji su sjeli u vlak i došli u Hrvatski sabor i normalno da ne znaju što se dešava na hrvatskim prugama. A novaca ako je politička odluka da se nešto radi uvijek će se naći. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša Mogu drugi, pa evo ga hvala. Kolega Lenart točno je da su namjerno uništavali hrvatske željeznice. 2008. godine kada je došla ona kriza i kada je premijerka Jadranka Kosor gledala kako da negdje uštedi onda su se javili gospoda koji su htjeli razvijati i štititi svoj kriminal, a koji danas sjede u ovim klupama, naravno na onoj tamo strani, predsjednici, premijerki pardon, da se hrvatske željeznice ugase. Jedna, jedan takav primjer je gašenje željeznice heroja, dakle heroj željeznice to vam je Pleternica – Čaglin Čaglin – Našice, koja je jedina pruga u Domovinskom ratu, koja je spajala istok Hrvatske i ostatak Hrvatske, ja moram reći

**Lenart, Željko (HSS)** Pa kolega Ronko, stanje željeznice je ogledalo države, kakve su željeznice u kakvom stanju, takva je i država. Pogledajte željeznice Francuske, pogledajte Njemačke, pogledajte u Španjolskoj upravo takve su i njihove države, toliko kvalitetne koliko su im željeznice. Ukidanjem željezničkih linija, gašenjem, zatvaranjem pruga jednostavno u današnje vrijeme kada ruralni prostor postaje sve prazniji zbog stanja u ovoj državi, svako zatvaranje bilo koje pruge, bez obzira da li je ona rentabilna ili nerentabilna znači i još pojačani odlazak naroda s tog područja. Uglavnom se to radi o seljačkom stanovništvu i ruralnim područjima, koji jednostavno ostaju bez stanovnika jer djeca ne mogu do škole, nemaju prijevoza, tako da evo ovo što sam rekao stanje željeznica je stanje države, katastrofalno. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam, nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Slijedeći je kolega Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo, kad sam bio mali onda sam gledao dokumentarne filmove na HRT-u koje je odabrao Đelo Hadžiselimović i ako se dobro sjećam svojedobno sam gledao vlakove u Indiji, odnosno kako se ljudi u Indiji voze vlakovima i to je ona slika gdje je puno ljudi na vlaku i vlak naravno ne ide brzo i mislio sam kako je Hrvatska razvijena zemlja, a kako je Indija nerazvijena, barem je u mojim očima to tako izgledalo. Međutim, danas čitam da u Indiji vlak vozi 180 km/h između New Delhija i Varanasia, a gradi se između Mumbaia i Ahmedabada vlak koji će voziti 320 km/h. Znači jedna Indija koju mi smatramo zemljom 3 svijeta u smislu željeznica je ispred nas kvantnim, kvantnim udaljenostima da tako kažem, svjetlosnim godinama je od nas udaljena. I najveća sramota hrvatskih željeznica nije to što smo mi potrošili novac, ja bi mogao razumjet da država kaže gledajte mi dajemo 1,5 milijardu subvencija željeznicama, ali zato jer to činimo mi imamo željeznice koje idu 200 km/h, vi ste recimo za 2 sata od Zagreba do Splita ili 1,5 sat ili do Rijeke za sat vremena, onda bi ja reko OK dečki, OK sve pet. Ako smo mi recimo od Zagreba do Županje za 1,5 sat željeznicom ili 2 isto bi reko gledajte ako treba ulagat novaca nek se ulaže, bitno je da smo dobro povezani, bitno je da, ne moramo svi živjeti u Zagrebu da bi bili u Zagrebu kad nam treba, ja bi najviše volio živjeti u prirodi i da jednostavno uđem u vlak i da budem u Zagrebu za čas. Tako sustav funkcionira u drugim zemljama, čak i jedna komunistička Kina koju smo nekad gledali kao ono poljoprivredno nerazvijenu zemlju je u posljednjih 20, 30 godina doživjela takvu transformaciju da dana tamo isto lete ti superbrzi vlakovi. Međutim, Hrvatska je ostala na mjestu, odnosno lažem, Hrvatska ne da je ostala na mjestu, tamo gdje je bila prije 30 godina nego je u 30 godina i sa potrošenim milijardama stanje naše željeznice odnosno infrastrukture otišlo ne u naprijed nego u nazad. Znači mi se vozimo, kaže to je svojedobno moj kolega Lukanić rekao, da se nakon modernizacije vozimo 40% sporije nego smo se vozili prije 30 godina. 30 godina. I postavlja se pitanje, ako godišnje ide 1,5 milijardu kuna, a to je velika lova, pa postavlja se pitanje, ako je stanje u željeznicama sve gore, pa gdje je otišao taj novac. Evo gospodo iz HDZ-a, mene kao znatiželjnu mladu osobu zanima kako je moguće da je toliki novac potrošen, a da je stanje gore nego je bilo prije, eto. Ima li prostijeg i jednostavnije pitanja, nažalost smatram da je način na koji se odnosite prema željeznicama loš i ponavljam ja ne napadam vas zato jer država troši milijarde na željeznice, ja mogu razumjet da imao, gle moramo to imat, sve pet, to je kao da recimo Zagreb napravi metro. Skidam kapu, pa i nek košta, nek košta imamo metro, ali mi imamo situaciju da trošimo toliki novac, a da nazadujemo, to je problem Hrvatske, to je problem Hrvatske. Proračun vam je i svake godine, svake godine sve veći, a stanovnika vam je sve manje. A što vam to govori ljudi moji, to vam govori da negdje griješite i to mrcvarenje stanovništva je dovelo do toga da ljudi ne žele ni djecu imati, jednostavno ne vide budućnost ovdje. I time što pokopavate Hrvatsku državu, njene temelje slikovito rečeno, pilite granu na kojoj sjedite, jer jednog dana već nas je sad manje od 4 miliuna, sjećam se kad sam ja bio dijete govorilo se da nas ima ja mislim 4,4 milijuna, sad nas je manje od 4, a jasno je pa pogledajte kolko prosječna majka rađa djece, pogledajte kolko ljudi se iseljava, pa zbrojite dva i dva vidjet ćete kolko će nas bit za 10, 20, 30, 40 godina. Pa jel vi razmišljate o tome i sve što imate pa kome ćete to ostaviti, za koga, šta će samo HDZ-ovci živjet u državi ko u Lici i onda se na kraju, onda će bit ono rat zvijezda, ono borit će se dva HDZ-a na kraju ono dve struje, pa koji je cilj te vaše politike, ja ne vidim. A u ideološkom smislu HDZ vodi zemlju u smjeru koji je također nazadan, obitelj bi trebala bit temelj društva, vi obitelj ne štitite, ako nema djece ne zatvaraju se škole, pogledajte kolko je samo u Lici zatvoreno škola. Vode se na biralištima tamo po, biračka mjesta su u školama, škole su bez struje, ljudi su sa svijećama, sa svijećama brojali listiće tamo, jer nema djece. Ako nema djece i škola, ima li putnika i onda kažete nema putnika onda se zatvaraju linije. Ova vaša politika dovest će do eutanazije države zapravo. I na kraju će država kao neki priljepak bit jednostavno anektiran u ovoj mega državi EU kojoj kojoj se vi klanjate. EU je vaše božanstvo. A da stvar bude još gora, država godišnje na otplatu kredita daje više od 35 milijardi kuna, to vam je gola istina, tolko mi dajemo zapadu, a zapad nam daje nazad sitniš, a i to malo što vam daju to vidite odlazi na način da se puno troši, a ljudima malo daju. Nema budućnosti ova zemlja sa ovakvim načinom upravljanja, al to ne krivim samo HDZ, da ne mislite da je HDZ baba roga kriv za sve, SDP je vodio istu politiku i u željeznicama i u brodogradnji i poreznu politiku. Evo ja sam osobno predao izmjene Zakona o fiskalizaciji da se na tržnicama i sajmovima ne moraju izdavati fiskalni računi, a nisu više ti koji rade pod vedrim nebom ili ljudi koji prodaju kukuruz na ulici da ne moraju imati fiskalne kase, to je bio moj prijedlog, ali ja znam da će ga ova Vlada odbit kad dođe na dnevni red, jer jednostavno vi ste odvojeni od stvarnosti, vama je dobro gledate samo sebe, vi se kako je rekao kolega Lovrinović, vi se ne vozite željeznicama i vama je stanje super, vama je sve super. I rezultat te odvojenosti od stvarnosti odnosno nekoj vrsti paralelne stvarnosti u kojoj živi prosječni HDZ-ovac i prosječni Hrvat nas je dovelo do toga da zemlja poput vlaka na padini kojem su kočnice otkazale se kotrlja u propast, a vi govorite o vedroj i svijetloj budućnost, Plenković već vidi ljude ono kako će se vraćat itd. To je, to je tuga, ali jedino što mi daje nadu u bolje sutra i što mi daje zapravo jedno veselje je kad vidim da ipak ima nade za RH, kad vidim ostarjele roditelje Gabrijele Žalac kako lijep auto voze i barem, barem ako ništa drugo, barem će pred umirovljenicima biti vedra budućnost u RH. Hvala. Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 3 replike, kolega Kirin, kolega Maras i kolega Mišić, izvolite kolega Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče Pernar, spominjali ste razliku u razvijenosti RH i Indije, trebali ste se informirati, trebate znati da nije čudo da Indija ima tako brze željeznice jer Indija je jedna od svjetskih velesila u području gospodarstva i znanosti. Nemojte o Indiji suditi temeljem svetih krava,

ali imam predrasuda odnosno nekih negativnih stavova prema vlastitoj zemlji i vidim da moja zemlja nazaduje za Indijom i po pitanju solarne energije i po pitanju i po pitanju evo stanja u željezničkom sustava i zapravo općenito i pitam se jesmo li mi gluplji od Indijaca ili jednostavno imamo HDZ na vlasti. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Hvala lijepo. Kolega Pernar, rekli ste jednu činjenicu na žalost da ne ide ulaganje u željeznice, modernizacija željeznica na način na koji bi to mi svi skupa ovdje željeli i da se ne koriste sredstva EU u dovoljnoj mjeri, znači, RH još uvijek ima negativni saldo bez obzira šta je članarina možda neto manja od onoga što povlačimo, ali kada vidimo sve ono što uvozimo u RH sa tim novcem, onda je negativan saldo, nažalost. 7-8 puta bi RH trebala povlačit više sredstava nego što uplaćuje članarine, a to je na razini 3 do 4 milijarde EUR-a godišnje da bi bili pozitivni, to Vlada HDZ-a ne radi. A primijetili ste zbilja jednu zanimljivu činjenicu kada u prometu za građane ne radi, u prometu za obitelj ministrice Žalac radi, znači, njena mama

Pa evo uvaženi kolega Maras, kad vidim, kažem opet, te ostarjele roditelje Gabrijele Žalac kako imaju lijep vozni park, došao sam zapravo, a s druge strane gledam stanje u željeznici kakvo jest, imam dojam da što će HDZ-ovci imati i članovi njihovih obitelji ljepši vozni park, da će s druge strane stanje u željeznicama bit sve gore i pitam se g. Maras jesu li ta dva procesa povezana odnosno je li jedan uzrok drugome? Hvala.

za željeznicu. Gledajući koliko se novaca bacilo, vi znate da je ova Vlada zatekla sve probleme Agrokora, Petrokemije, INA-e, danas Uljanika u koji smo bacili milijarde, a nismo bacali u željeznicu, a bacali smo negdje, u nekakvu rupu bez dna gdje ne znamo kako se trošilo. I ova Vlada je isto dobila taj Uljanik na leđa koji treba danas sutra riješit. Ja osobno mislim i vidite da imamo suficit, da ne pozajmljujemo i ne trošimo ono pozajmljeno, lako je uzeti kredit, a treba ga vratiti. Ova Vlada se trudi da kroz zaradu rješava određene probleme i nadam se da će i uspjeti ako neke stvari stave na svoje mjesto, do sada, istina, nismo stavili, ni jedna Vlada, ni Račanova, ni bilo koja druga, ni HDZ-ova dosadašnja, nisu odradile na željeznici ono što su trebale. Naravno da treba napraviti reda…/Upadica: Hvala kolega/… i. **Hajdaš Dončić, uvaženi da je Vlada ova zatekla mnoge probleme, pa ste spomenuli problem Agrokora, međutim, pitanje je tko je zapravo stvorio taj Agrokor, tko je stvorio Ivicu Todorića, tko mu je dao sve to što je on u jednom trenutku imao? S druge strane kažete Vlada je zatekla probleme s INA-om, ha opet se postavlja pitanje tko je stvorio probleme s INA-om? Tko je predao upravljačka prava nad INA-om Mađarima iako Mađari imaju manje od 50% dionica? To je pitanje g. uvaženi Mišić koje bi se svatko od nas trebao pitat. Spominjete stanje u brodogradnji, reći ću vam samo jednu stvar, Rusija razvija civilni avion MC-21

Prije završnog u ime Kluba zastupnika SDP-a i Gordana Marasa dozvolite da pozdravim učenice i učenike srednje škole Konjšćina i njihove profesore i profesorice koje su nam se pridružili. Dobro došli! Dobar dan vam želim i dobro došli!

Kolegice i kolege, poštovani učenici, drago mi je što ste nas danas posjetili ovdje u HS i da osjetite malo te atmosfere i teme koja je zbilja važna za RH, radi radi se o željeznicama, radi se o ulaganju u infrastrukturu, radi se o tome da dijelovi RH budu povezani na onaj način, na koji mi to želimo i na koji smo jednog dana, povezivali i cestovno RH, povezujući Zagreb sa Dalmacijom i pretvorili onaj san koji su ljudi imali godinama, da se jednostavnije iz jednog dijela Hrvatske dođe u drugi dio Hrvatske, to smo napravili sa cestogradnjom, sa projektom koji je počeo 2002. g. godine, koji je pokrenuo pokojni premjer Ivica Račan i sada želimo dalje. Želimo iskorak u željeznici, želimo omogućiti da se iz Zagreba ili sjevernog dijela Hrvatske, do Splita dolazi sa željeznicom, u nekoliko sati, možda da ljudi i da …/Govornik se ne razumije./… putuju jeftinije, da putuju na brži način, na efikasniji i da Hrvatska ima od toga koristi i da na kraju krajeva, koristimo sredstva koje su nam na raspolaganju iz EU, koje nažalost, ova vlada ne koristi u dovoljnoj mjeri. Kada vidimo da projekti stoje, kada vidimo koji su prioriteti Vlade RH, nije problem donijeti Zakon o financiranju političkih stranka u 2 dana, kako bi HDZ potrošio 4 milijuna kuna, umjesto milijun za europske izbore, to nije problem. Ali je problem realizirati sredstva iz EU i povezati Rijeku sa Mađarskom ili Zagreb sa Splitom ili Zagreb sa Vukovarsko srijemskom županijom. Pa nije li sramota, da je RH danas u situaciji da se sporije putuje od Zagreba do Vukovarsko srijemske županije i Osijeka nego što je to bilo prije 28 g.? Mi smo nažalost stali u vremenu, HDZ nas je zaustavio u vremenu i umjesto da koristimo mogućnosti koje nam Europa pruža, koja nam omogućuje mobilnost naših ljudi, da e željeznice koriste sve više. Pa kada dođeš u jednu Kinu, onda tamo ljudi putuju između gradova, koje su stotine kilometara, 5 stotina kilometara, ne uzimaju avionsku kartu, idu željeznicama. Brže je jeftinije je, na kraju krajeva jednostavnije ih je koristiti. I umjesto da uzmemo te tehnologije, umjesto da angažiramo svu pamet, razvijemo projekte, da se iz Zagreba u Split dolazi praktično u 1,5 sat ili 2 sata maksimalno mi napravili nismo ništa. Mene bi kao dalmatinskom zetu, bilo interesantno, na taj način bi moja djeca, možda, jednostavnije mogla ići u Dalmaciju kod svojih bake i djeda, da imamo mogućnost, ne samo ja, nego i svi građani RH, da u 2 sata dođemo do Dalmacije, a to se može, samo treba htjeti i treba znati. Nažalost u ovom trenutku, ja ne vidim, niti da ima znanja, niti da Vlada RH, radi bilo što po tom pitanju. I na kraju krajeva, imamo mogućnost, imamo novac, imamo znanje, imamo potrebu ljudi, ljudi bi sigurno koristili više željeznice, kada bi one bile kako se to kaže, up to date i kada bi one omogućile našim ljudima, da putuju na način, na koji to putuju svi u EU, koji putuju u Njemačkoj, koji putuju u Belgiji, Nizozemskoj, koji putuju u Francuskoj, sve te zemlje, Italiji, sve te zemlje imaju željeznice, gdje je prosjek putovanja za putnički prijevoz, daleko veći po broju ljudi koji to koriste, nego što je primjerice autobusa, šta je to primjerice avionski prijevoz itd. Meni je žao kada vidim naše studente, koji se moraju do Splita 3-4 sata voziti, kada bi imali infrastrukturu, dolazili bi doma češće i bili bi sa svojim obiteljima češće. Ali, za to trebate imati volje i trebate imati znanja. I to je ono što u Hrvatskoj trebamo napraviti i to je ono za što pozivam HDZ da napravimo zajednički konsenzus, da se napravi u Hrvatskoj infrastruktura željeznička kakvu naši građani zaslužuju. Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala kolegi Marasu. Nakon njega završno, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e kolega Ivan Pernar. Uvažene dame i gospodo, kao što sam rekao, stanje voznog parka, nije svugdje u Hrvatskoj loše, postoje obitelji, koje su u raznim strankama, a čije stanje voznog parka je iz godine u godinu sve bolje. Evo, da se može biti u poznim godinama, odnosno, u starijem životnoj dobi, a živjeti dobro u Hrvatskoj, suprotno svim ovim crnim prognozama prognozama o kojima mi iz Živog zida govorimo, svjedoče i roditelji Gabrijele Žalac, koji voze jako lijep auto, odnosno, imaju jako lijep auto i to znači zapravo da sva ova priča kada mi govorimo da umirovljenici u Hrvatskoj žive loše, to zapravo nije istina. Pogledajte roditelje Gabrijele Žalac kako žive. Pa vidite da je umirovljenicima super. Međutim, nejasno je ako je i čak i za umirovljenike ima toliko novaca, kako je onda stanje u željeznici tako loše. Ili da pojednostavim, da li je možda stanje u državi, slično odnosno, usporedivo sa stanjem bilo kojeg društva u kojem manjina iskorištava većinu i dok manjina zapravo sve više profitira, dok manjina sve više se bogati to je stanje za većinu sve gore. HDZ gospodari društvenim imovinom na loš način, stanje u željeznicama tome je svjedok, vidite da je ono gore nego je bilo prije 30 g. a potrošene su milijarde i to je onaj začarani krug. Znači pada promet putnicima željeznicom, a logično onda nema smisla ulagat u infrastrukturu, a kako se ne ulaže u infrastrukturu dodatno pada promet putnika jer jednostavno put sve je sporiji, znači, kad bi se željeznicom putovalo brže nego autobusom, pa ljudi bi se vozili željeznicom, ali nažalost, željeznica je puno sporija, pogledajte samo na primjeru Zagreba do Splita i jednostavno se ljudi ne žele vozit željeznicom. I ovaj način upravljanja željeznicom kakvu ima Vlada, će dovesti na duge staze, znači, i do propasti konačne željeznica, znači, do daljnje degradacije infrastrukture i do dodatnog pada putnika, a što je najveća tragedija je da će pri tom milijarde biti potrošene, ali ja sumnjam da će one otići tamo gdje je trebalo, već smatram da će ići u džepove ljudi koji su jednostavno ovladali državnim institucijama. I ne bi me čudilo da i obitelji direktora u HŽ-u voze se u Mercedesima, ne bi me čudilo da roditelji Gabrijele Žalac nisu jedini koji pokazuju afinitet za skupa vozila, vjerujem da ima i mnogih drugih HDZ-ovaca u mirovini ili koji imaju djecu HDZ-ovce u tim državnim poduzećima, da isto voze lijepa vozila, ali hrvatski narode pitaj se, a ako nastaviš podržavat ovu politiku, da li zapravo podržavaš svoju propast, da li ćeš svojim izborom za HDZ ili pak neizlaskom na izbore omogućiti jednoj stranci da dobije vlast i da onda državom odnosno državnom imovinom upravlja kao svojom vlastitom svojinom za svoj račun i svoj interes. Hrvatski narode probudi se, otvori oči, prestani vjerovati onima koji te lažu, onima koji su govorili da neće zatvorit Rafineriju u Sisku odnosno dopustit njeno zatvaranje, pa su na kraju ipak dopustili, onima koji su rekli da će spasit brodogradilišta, pa su ih na kraju gurnuli u stečaj, onima koji govore da dobro vode željeznice, a stanje je sve gore, putuje se sve dulje, putnika je sve manje. I na kraju, ovo je pitanje egzistencije, opstanka našeg naroda ako se ova politika nastavi naš narod će nestati s ovih prostora. Hvala. Hvala vam. Slijedeći je kolega Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno, izvolite kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče HS. Očigledno je ova saborska govornica postala pozornica za kampanju za euro izbore. Međutim, neki su nažalost slijepi i kod očiju i ne vide, pa tako mi dan danas u RH raspravljamo tko je počeo izgradnju autocesta. Svi smo zaboravili početak probijanja Maslenice, granate koje su padale i čija je to ideja bila. Sva sreća, pa su sve političke opcije u RH bile svjesne da su autoceste jedan od temeljnih infrastrukturnih projekata ako želimo razviti ono što danas drži hrvatsko gospodarstvo, to je turizam to je činjenica koju ovdje treba reći, a ne izmišljati šta je tko ili kako počeo. Međutim, ja sam danas, iskreno govoreći, očekivao da će kolege raspravljati iz drugih klubova i pojedinačno više o onome što je, a to je meritum i prijedlog ovoga, zakonski prijedlog koje je ministarstvo uputilo. Ovo danas o čemu se neki klubovi i pojedinci žele raspravljati o željeznicama, tada se o ovoj temi, o ovoj temi se raspravlja kada se donosi državni proračun, jedino tada se može raspravljati o tome, tada treba imati hrabrosti reć, ne na ovoj poziciji neće biti toliko novca, s te pozicije ćemo novce preusmjeriti prema HŽ-u jer jedino ako imate novce možete napraviti neke stvari. Međutim, jedini klub i nekada dok je bio zastupnik u zastupnik u HS kolega Linić, jedini klub koji je na takav način raspravljao o željeznicama svih ovih 20-tak godina je Klub HDZ-a i vidjet ćete da nijedna saborska rasprava

sve nekakve, da tako kažem, nove vrijednosti pruga koje su nekada imala jednu vrijednost, danas zbog toga što je RH samostalna država imaju sasvim drugačiju vrijednost. Pričati o pruzi Zagreb-Split, a ne sjetit se da je najkraća linija i najbrža linija tzv. Unska pruga je naprosto žmirenje pred činjenicama, ako žmirite pred činjenicama, onda ne možete ponuditi niti kvalitetno rješenje, a nažalost mi se ovdje oko jedne teme koja je itekako bitna, politički napucavamo i nabacujemo. Imate jedan projekat koji je pokrenut davno prije 30-tak godina, to je ova gradska željeznica Dugo Selo-Zagreb, koja se pokazala izuzetno kao efikasna i danas umjesto da raspravljamo o tome da takav projekat treba ići prema Velikoj Gorici i Sisku, da treba i ovaj zagorski kraj prema Zaprešiću, onda bi rekli da smo ozbiljni. Međutim, nitko danas neće reći da u mandatu ove Vlade je pokrenut projekat pruge Zaprešić-Zabok u iznosu od 530 milijuna kuna. Možda bi malo oštrije govorio, ali predsjedavajući je tada bio ministar prometa, ali moram odgovoriti s obzirom na to što je kolega Maras govorio u ime Kluba SDP-a završno, sjećate se samo koliko smo puta ovdje tražili stanke u ime klubova i koliko puta smo raspravljali oko toga zašto se ne može provest natječaj, što je problem da pružne građevine ne mogu sudjelovat u izgradnji pruge Dugo Selo-Križevci, al to su naši problemi, to nisu problemi niti HDZ-a, niti SDP-a, niti MOST-a, niti IDS-a, niti nikog, to su strukturni problemi HŽ-a i politički se danas nabacivat o ovoj temi, ne pogledati stvarni problem HŽ-a, nažalost, HŽ će biti u problemima u kojima jesu, 7. kad je uzeo 20, zapravo 40 lipa od, ne 20 lipa od hrvatskih autocesta i usmjerio ih prema HŽ-u da će na takav način se riješiti problem HŽ-a. Svake godine umjesto u 20 lipa koje mi plaćamo, svi građani gospodarstvenici kad kupimo litru benzina ili dizela ide prema HŽ-u, međutim da li se nešto promijenilo? Nije. Zašto? Zato što željeznice trebaju strukturne promjene to je ključna stvar, jer to između ostaloga se govori u ovom zakonu. To je projekat koji je rađen sa Svjetskom bankom, ove godine je 25 godina suradnje Hrvatske i Svjetske banke, jedan od ključnih projekata na kojima, koji nam sugerira Svjetska banka je reforma hrvatske željeznice, strukturna reforma hrvatske željeznice. I ako mi to prihvatimo i iznađemo sredstva, jedan dio iz EU fondova, a nešto iz domaćih izvora onda ćemo moć reć da ćemo moć nešto napravit. Inzistirat na nekim prugama koje nemaju tržišnu vrijednost je inzistirati na i većem saldu i minusu hrvatskih željeznica. Druga stvar, kolegice i kolege preporučio bi svima onima koji ne gledaju hrvatske željeznice kad se donosi proračun u izvješću o protestiranim jamstvima neka svake godine pogledaju koliko hrvatske željeznice koštaju hrvatske porezne obveznike. Hvala lijepo. Slijedeći u ime Kluba zastupnika MOSTA nezavisnih lista, završno kolega Miro Bulj. Izvolte kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo, evo poslije kolege Šukera ne znam šta kazati, jednostavno ko da živimo u dvije različite države. prije nekoliko dana 19. ovoga mjeseca zamjenica glavnog direktora Uprave za promet Europske komisije kaže, kasni se sa projektom od 241 milion EUR-a kojim se financira iz EU fondova Koprivnica – Križevci izgradnja željezničke pruge, a Hrvatska bi mogla ostati bez tog financiranja. Tko je za to kriv, tko je za to odgovoran, znači te pruge nema, znači nije to reka Miro Bulj, nit je to reka ovde nas iz sabora, nego je rekla odgovorna osoba za promet Europske komisije. Da ćemo ostati bez 241 milion EUR-a. Također, prema izvješću iz 2017. godine od 913 miliona ugovorenih sredstava za izgradnju željeznice, željezničke infrastrukture 67 miliona EUR-a je znači isplaćeno, a opravdano je s naše strane 56 miliona EUR-a dosad, što znači nekoliko postotaka od ugovorenog iz EU fondova, a uvijek se ovdje falimo kolko smo mi toga ugovorili, a sad nam slijedi puno teže razdoblje, jel iz kohezijskih fondova bit će manje sredstava, bit će duži ovaj više sredstava će tribat biti iz proračuna državnoga za brojne projekte zbog toga što se ide ka gašenju kohezijskih fondova, to moramo znati, a to je fondovi za izravnavanje, a Hrvatska je u ovome trenutku na dnu s Maltom zajedno, na dnu po povlačenju sredstava iz EU fondova. I to je činjenica, to kaže i hrvatska revizija, državna revizija da smo na dnu populacije EU fondova. Jednostavno ja ne znam kolega Šuker dal ste vi svjesni da iđe iz Splita do Zagreba 7 sati ako imate, 6 do 7 sati svake godine sat više se putuje vlakom, svake godine sat više i to ako imate sreće, svako 3, 4 do 5 dana mora se kupite kartu za vlak, a putujete autobusom i kupujete autobusom. Znači vi govorite nerealne stvari i obmanjujete javnost, zbog toga što nije tako realno. Mi imamo ovdje dobar zakon, implementiramo ovaj zakon stečevina EU o željeznici, to je tema. Mi imamo najbolji zakon ćemo mi donit kolege saborski zastupnici, a šta je u stvarnosti, evo kolege iz Istre su govorile o tom problemu, kolege iz HNS-a, vaš koalicijski partner. Kolege iz SDP-a, ja bi zamolimo da ne budete nervozni, ja bi samo rekao činjenice koje je rekla povjerenica Europske komisije a vi ne možete obmanjivat taj narod, ne možete obmanjivati sjednicama Vlade u Splitu, Osijeku, pozivat se na brojne projekte kad znamo mi to, narod zna da je to sad predizborna kampanja, jer vi ćete se ovdje hvaliti, vi, tajnik, svi će te hvaliti, premijer, sa vašim prijateljima sa Junckerom, Tuskom, Tajaniom inače fašistom, kako bi u dobrim odnosima ćete sve riješiti. Nećete riješiti ništa zbog toga jedino što imate to su obećanja, ja mogu govori o prometu van prometa evo spoj Cetinskog kraja sa Dugo poljem na autoput, pa godinama se obećaju, kamen temeljce postavljaju u Dalmaciji svako, svaki izbori ciklus, ću ja kupit taj, ima dol kamena u Zagori ja ću postavit sve na vaše projekte obećani kamen temeljac samo nek počnu radit, to je obećano na Vladi u Splitu, to je obećano za vrijeme Sanadera dok ste vi bili ministar, pa je otvara kolega Bačić, Račva – Drvenik tunel je otvarao, on kaže krivi je SDP, ja ne znam tko je kriv al je gradnja tunela bila počela, službeno na stranicama prometa. Znači, recimo u Dalmatinskoj zagori to su obmane projekti, predizborni projekti jedino što imamo doli tih dana najezdu kao i u Liku kad su bili ovi izbori, rekao sam da je bilo više ministara iza svake bukve su bili izlijećali i naš predsjednik sabora, to se pivale pjesme, domoljublje, od domoljublja nisi mogao proći Likom, e al otidite sad u Liku pa ćete vidit više je bilo ministara nego stanovnika. To će se dogoditi i sada u izborima, ali mi kao saborski zastupnici to ne smimo dozvolit, da Vlada bez obzira koja je vlada, da obmanjuje te ljude. Pa par puta je vraćan, na tim vladama Dračevac, davanje gradu, davanje, otvarani su bezbrojni projekti, kolko je kamena temeljaca postavljeno, kolko je tu tribalo osiguranja, kolko je se poilo i popilo, kolko je janjaca tu otišlo, pa mogli su napraviti do sada cestu samo kolko se je puta potrošilo na troškove hrane i pića, kolko je se izilo i pojilo janjaca i majki Siniša (SDP)** I u ime predlagatelja državni tajnik Tomislav Mihotić, izvolite. Molim vas državni tajnik, molim, hvala vam, kolege hvala …/Upadica: Ispričavam se evo izvolte gospodine Mihotić. **Mihotić, Tomislav** Poštovane zastupnice i zastupnici zahvaljujem vam se još jednoj na konstruktivnoj raspravi u najvećem dijelu. Svi smo svjesni trenutne situacije u željezničkom sektoru RH, a svjesni smo i da su nam i hitno neophodne promjene. Zakon o željeznici je samo prvi korak prema cilju koji želimo postić. Želimo poboljšanje kvalitete i učinkovitosti prijevoza putnika i tereta željeznicom u cilju jačanja konkurentnosti željezničkog prometa u odnosu na ostale vidove prometa. Predloženi Zakon stvara zakonodavni okvir za jednak, transparentan i nediskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi, otvara tržišno natjecanje i usluge domaćeg prijevoza putnika uvođenjem prava slobodnog pristupa te na posljetku stvara okvir i za donošenje Strategije razvoja željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj, koja u konačnici treba biti usklađena i sa dugoročnim ciljevima razvoja gospodarstva Republike Hrvatske. E sad bi se osvrnuo na pitanja i na komentare koji su bili tijekom rasprave izneseni. Normalno da je u proteklom periodu, to smo svi svjesni, projekt, prioritet u izgradnji infrastrukture bila izgradnja autocesta. Hrvatska je u tom periodu izgradila preko 90, gotovo 95% svoje svoje mreže autocesta, planirane mreže autocesta. U narednom periodu prioritet Republike Hrvatske je izgradnja željezničke infrastrukture, na raspolaganju do sad je bilo oko 1,3 milijarde utrošeno, predviđeno za promet. Kroz CEFS smo ugovorili još dodatnih 360 milijuna EUR-a, od toga 300 milijuna otpada na željezničku prugu Križevci-Koprivnica, dalje mađarska granica o kojoj je danas također ovdje bilo riječi. Treba naglasiti da je tu, za tu željezničku prugu tender sada u tijeku, znači provodi se natječaj za realizaciju, za početak realizacije te željezničke pruge, i sigurni smo da ta sredstva neće propasti, uostalom ni nikakvo službeno očitovanje vezano za to nismo dobili. Tu su također ugovoreni i započeti projekti Zaprešić-Zabok, Vinkovci-Vukovar iznosa oko 70 milijuna EUR-a. Iduće godine kreće se sa izgradnjom pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac procijenjene vrijednosti 350 milijuna EUR-a, a iz idućeg Operativnog programa predviđena je i gradnja pruge Dugo Selo-Novska s vrijednošću od 570 milijuna EUR-a. Svi ti projekti će značajno poboljšat stanje željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, znači cilj je da se u prvom redu na liniji od Rijeke preko Zagreba do mađarske granice, i na liniji koja ide od Ljubljane preko hrvatskog teritorija preko Zagreba prema Beogradu uspostave uvjeti na pruzi, da je pruga u potpunosti elektrificirana sa dvije paralelne trake i prosječnom brzinom vožnje od 160 kilometara to su onda ciljevi koji će u potpunosti integrirat hrvatski teritorij, normalno da uz to ide i priprema i predviđena realizacija i dijelova pruge koji se trebaju okrenut prema Istri i prema Dalmaciji, to je u planiranju sa strane strane Ministarstva prometa. Istra na nikakav način se ne zapostavlja, svjedoci se da je započeta i nova faza izgradnje Istarskog ipsilona koja je također vrijednosti 150 milijuna EUR-a, a paralelno s tim planira se i druga cijev tunela kroz Učku, cestovnog tunela. Znači paralelno s tim kroz sve ove strateške dokumente koji su predviđeni, sagledat će se povezivanje Istre na ostatak hrvatskog teritorija. Što se tiče same situacije sa cijelim željezničkim sektorom, 2015. je od IBRD-a osigurano 160 milijuna EUR-a za restrukturiranje cijelog sektora, i to je sada u tijeku, tako da svi problemi u sektoru od carga, putničkog prometa i dalje, normalno počinju se rješavat, i te 2015. je gotovo milijardu kuna otpisano duga carga prema HŽ infrastrukturi, normalno kad se cijeli sustav uspostavi da do tog duga neće dolazit. Što se tiče sjednice Vlade u Splitu koja je nekoliko puta apostrofirana kao nešto di su data nerealna obećanja, trebam samo reći, potvrdit, da temeljem te sjednice Vlade sve aktivnosti koje su tamo predviđene, se realiziraju, a dokaz tome je i tender i natječaj koji se sada provodi za brzu cestu od Splita prema Omišu, u tijeku je tender za most preko Cetine, spojni tunel na postojeću cestovnu mrežu. Smatram da je važno još jednom spomenut da Ministarstvo na osnovi Strategije razvoja željezničkog sustava i Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture u bliskoj budućnosti planira i zaključenje višegodišnjeg ugovora sa društvom HŽ infrastruktura, kojim želimo bolje regulirat odnose u izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Zaključno, zakonodavni okvir je samo početak, temelj, osnova, koju uz Strateški okvir treba pratiti adekvatno financiranje planova i programa koji će proizić iz zakonskih i strategijskih prijedloga. Znači, sasvim sigurno ovaj Zakon stvara pretpostavke bolje i efikasnije realizacije svih projekata, a također i uspostava boljeg sustava Hvala. Odbora za zakonodavstvo, znači, može bit sastavni dio ovog materijala. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala vam. Na vaše izlaganje imamo šest replika. Prvi, prva je kolegica Čikotić, nakon nje kolegica Perić. Izvolite kolegice Čikotić. Poštovani državni tajniče, niste mi odgovorili na pitanje vezano za zatvaranje Operativnog programa 2007.-2013., OP Prometa, kada planirate zatvoriti Program obzirom da je iz Izvješća koje je dostavljeno u Sabor i na Odbor regionalnog razvoja i Europskih fondova evidentno da je od 236 milijuna EUR-a ugovoreno samo 196 milijuna EUR-a. Znači već u samim ugovorenim sredstvima imamo rupu od 40 milijuna EUR-a, a ovaj, zanima me znači, nakon provedenih svih nezakonitosti i korekcija koje će biti utvrđene, koliko će na kraju biti isto? **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Izvolite, želite odgovorit? Ne. Kolegice Perić, izvolite. Poštovani g. Mihotić i poštovane kolege, ja bih htjela istaknuti ono što ste vi sada rekli u završnoj riječi, a to je da je pruga prema jugu, a tu govorim prvenstveno i u odnosu na svoj grad Zadar koji je svojevremeno odsječen zapravo od željezničkog prometa, znamo što to znači za razvoj prometa u Gaženici, naših gospodarskih zona. Dakle, sve ono što treba naglasiti da je zapravo Unska pruga koja je najveći problem, a to je ono regulacija odnosa međudržavnih, popravljanje i uređenje kompletno infrastrukture

Hvala lijepa g. predsjedniče. g. Državni tajniče, slušao sam Podravina, Zagorje, Slavonija, Središnja RH, Dugo Selo, Novska, sve je u redu, naravno da je Rijeka-Zagreb i međunarodno Ljubljana-Zagreb-Beograd, to to sve stoji, onda dođe Istra da se planira i se počinje spominjat cestovna priča, danas nije tema cesta, nego željeznica, znamo mi jako dobro da se gradi Ipsilom i znamo da čekamo preko gotovo 40.g. i drugu cijev tunela Učka, to nije tema. Tema je i moje pitanje je bilo da li se u strateškim dokumentima planira pruga u Istri jer je strateški dokument temelj bilo kakve izgradnje u budućnosti i mislim da je vrlo bilo jednostavno pitanje i očekujem točan odgovor od vas. Rekao sam da je ovaj zakon pretpostavka za izradu strateških dokumenata, oko njih će se voditi javna rasprava, mi sasvim sigurno računamo na povezivanje Istre na željezničku mrežu RH i rade se studije također o mogućnosti povezivanja tunela kroz Učku jer je vjerojatno to jedino rješenje koje bi onda ta dva dijela mreže spojila.

da li je istina ovo što je rekla zamjenica glavnog direktora za promet Europske komisije da kasni se sa projektom 240 milijuna EUR-a Koprivnica-Križevci, izgradnja infrastrukture i da bi mogli ostati bez tih financijskih sredstava, niste na to odgovorili, to je vrlo bitno pitanje, to je iznos oko dvije milijarde kuna, a također mi imamo lošu i katastrofalnu željeznicu, imamo katastrofalan promet jer je RH dala državnih jamstava 12,64 milijarde kuna, a od 2006. do 2015. 8,7 milijardi subvencija i potpora dala je HŽ-u. Tko će opravdati ta sredstva, o tome govorite, gdje je taj novac,

znate i sami proceduru natječaja, kad dođu pitanja i produživanja samoga roka, ali mi kao što smo druge projekte fazirali, fazirat ćemo i ovaj projekt i realizirat ta sredstva. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Slijedeći je kolega Šuker, izvolite. Hvala lijepo. g. Državni tajniče, dobro je da ste u svom završnom obraćanju izišli sa određenim financijskim pokazateljima jer sve priče o željeznicama ako nećete govoriti o sredstvima, o izvoru sredstava i o strategiji koje pravce i koje prometne linije želite razvijati su bacanje magle jer ako ćete forsirat da se radi nešto što će sutra bit neisplativo, to je nešto što će sutra visiti na državnom proračunu. Prema tome, dobro je da se izađu sa određenim financijskim pokazateljima, dobro je da ste rekli da se HŽ-u u odnosnu na nekakva prethodna vremena otvaraju neki novi modeli i načini financiranja, e sad je na upravi HŽ-a da to operativno provede, to ne provodi ministarstvo, HŽ je taj koji radi projekte i koji te projekte nude onim koji su stvorili uvjete da se to financira. I zato kažem, možda je kod ovakvih tema kao što su željeznice vrlo bitno isticati …kolega Šuker, hvala. I posljednja replika kolega Sponza, izvolite. željezničkog sektora u smislu njegovog stanja da je to nadstranačko pitanje. Vas bi molio ukoliko sada imate konkretne podatke, a sve kako bi osvijestili što nam je svima zajedno činiti, držim da bi bilo korisno napraviti analizu utemeljenu na konkretnim podacima, kakvo je stanje u željezničkom sektoru bilo do 90.-tih, kakvo je danas iz razloga što je u konačnici dva puta spomenuo g. Šuker držim da ovo nije pitanje jednogodišnjeg proračuna, već da, što se tiče željezničkog sektora, to je strateško pitanje. Hvala. Time smo i zaključili raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o željeznici, drugo čitanje, P.Z. br. 555., a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.